Spoštovane kolegice poslanke, spoštovani poslanci! Upam, da nam bo zdaj uspelo glasovanje in bomo glasovali o dnevnem redu. V dvorani nas je dovolj, kar vidim sama z lastnimi očmi, pa da vidimo, kako bo šlo. Določamo dnevni red današnje izredne seje.

in za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja, magistru Branku Grimsu. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Spoštovani kolegice in kolegi! Danes na tej izredni seji bomo govorili o nedopustnem posegu komisarke Věre Jourove v notranje zadeve naše države, ki predstavlja jasen primer zlorabe funkcije. V Slovenijo je prišla z namenom pomagati svojim političnim prijateljem iz skupine Renew in se tako tudi nenazadnje vmešala v sodni postopek na Ustavnem sodišču. Na podlagi dokumentov, ki jih je pridobil doktor Zver v zadnjem letu, je jasno razvidno, da je bila intervencija komisarke Evrope v Sloveniji politična in tudi nedopustna. Posledice tega neupravičenega posega so evidentne, politična podrejenost javnih medijev, spremembe v programski politiki RTV Slovenija, kjer je, in poteka kadrovska čistka, ki nenazadnje vodi v enoumje, odpravo pluralizma na javni RTV, in za katerega morajo državljani še vedno plačevati obvezni RTV prispevek. Pa poglejmo neko kronologijo dogajanj. Podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za vrednote in preglednost Věra Jourová, je bila v začetku marca 2023 1. in 2. marca na dvodnevnem delovnem obisku tukaj v Republiki Sloveniji, kjer se je srečala s predstavniki vseh treh vej oblasti, med drugim se je srečala tudi s predsednico Državnega zbora, srečala se je z mano kot predsednico Odbora za zadeve Evropske unije. Potem se je srečala s predsednikom Ustavnega sodišča in srečala se je nenazadnje tudi z ministri in pa seveda s predsednikom Vlade. Že kmalu, torej prvi dan, ko se je srečala tudi na Odboru za zadeve Evropske unije, sem komisarko, torej eno izmed komisark, ki sem jih sprejel, sprejel sem jih, mislim da šest evropskih komisarjev v zadnjih dveh letih, opozoril predvsem na tranzicijo, ki je potekala v medijih v zadnjih 30 letih, opozoril sem jo na specifičnost slovenskega medijskega prostora, opozoril sem jo, da vsi tiskani dnevni mediji so v rokah tranzicijske levice, tako Dnevnik, Večer, Delo, Slovenske novice, da javna RTV po njenem predlogu ni bila nikoli depolitizirana v zadnjih 30. letih in enoumje, ki je obstajalo, obstaja ves čas, in da je pod tretjo Janševo vlado potekalo neko obdobje, lahko bi rekel, nekega delnega, vzpostavitve delnega, nekega pluralizma na javni RTV televiziji. Nenazadnje sam sistem javne RTV televizije bi moral zavarovati, lahko bi rekel, eno osnovnih vrednot Evropske unije, to je tako imenovani pluralizem, kjer gre za sobivanje drugače mislečih, za spoštovanje v tem sobivanju drugače mislečih in nenazadnje tudi za to, da so slovenski davkoplačevalci, slovenski državljani in državljanke, nenazadnje imajo možnost, lahko bi rekel, nekega javnega medija, ki obvešča in ki vsako zgodbo lahko bi rekel, obelodani z ene in tudi z druge plati.

Da pa je razumela sama, kar je večkrat trdila, da Ustavno sodišče o ustavnosti Novele Zakona o RTV torej odloči kmalu. Izrazila je prepričanje, da bo odločitev Ustavnega sodišča torej pokazala, kako se bo javna RTV razvijala v prihodnje. Nobenega dvoma ni, da Slovenija potrebuje visoko kakovostne javne medije z zagotovljenim financiranjem in člani uprave z visokim ugledom, je takrat poudarila komisarka Jourová. obiska se je tudi sestala, nenazadnje tudi z ministrico za kulturo in pa ministrico za pravosodje. Tako da razprava, da je, lahko bi rekel, sodelovala na razpravi o medijski neodvisnosti in tudi o dezinformacijah. Že v času tega obiska, kar je bilo nenavadno, je komisarki dokumentirane Novele Zakona o RTV, ki je pred postopkom Ustavnega sodišča sprožilo več pomislekov. Številni intelektualci so sprožili pomisleke, da to ni njena naloga. Naloga vsakega evropskega komisarja, vključno s predsednikom Evropske komisije je vsaj na videz pripravljati, lahko bi rekel predstavljati neko neodvisno držo po sistemu / nerazumljivo/, torej poslušati obe strani v vsaki državi in predstavljati lahko neko svojo veliko profesionalnost in zavezanost k osnovnim evropskim vrednotam. Kmalu po tem je evropski poslanec doktor Milan Zver izpostavil problematičnost tega njenega obiska, torej od samega Ustavnega sodišča, ki je vzbudil močan dvom o o nepristranskosti, pojavil pa se je tudi sum morebitnega vpliva na odločanje. Naj povem, da ta sum njenega, lahko bi rekel njene neodvisnosti in sem tudi sam začutil kot predsednik Odbora za EU, lahko bi rekel, prvič pri nekem evropskem komisarju. Do sedaj so bili vsi evropski komisarji, ki so obiskali Državni zbor vsaj v mojem delu, lahko bi rekel, izredno profesionalni, ne glede iz katere politične opcije so bile ali pa vlade delegirani v Evropsko komisijo so vsaj na videz kazali neke znake nepristranskosti in v njihovem govorništvu je bilo, je bil nek občutek, lahko bi rekel uravnoteženih razprav in niso se spuščali toliko na neke nacionalne vidike. Sedaj je zelo zanimivo, da je doktor Zver komisarko tudi vprašal ali so tovrstni obiski običajni in kaj namerava torej tudi sama Evropska komisija storiti, da take preprečitve morebitnih vmešavanja v delo sodišč, torej, ali bodo to preprečili tudi v prihodnje, ker ima slovenska javnost torej pravico izvedeti in biti obveščena in nenazadnje tudi evropska, je doktor Milan Zver od Evropske komisije je zahteval razkritje za beležke sestanka komisarke s samim predsednikom Ustavnega sodišča, vse interne komunikacije, ki jih je imel kabinet komisarke z drugimi kabineti komisarjev in vso interno komunikacijo znotraj, torej kabineta komisarke. To se je začelo dogajati, lahko bi rekel v začetku ali pa konec marca, 14 dni po obisku. V začetku maja 2023 je Evropska komisija po pretečenem roku za odgovor na vprašanja, torej rok je že potekel, zaprosila za podaljšanje roka, zaradi preobsežne dokumentacije po skoraj dveh mesecih je na to, torej evropski poslanec prejel poročilo z misije, torej nekje v sredini meseca maja 2023. Od tega je dobil poročilo vsega skupaj na šest strani, pet je bilo anomiziranih, pet strani tega poročila je bilo anomiziranih, samo ena stran, lahko bi rekel, je bila vidna. Takšna cenzura, torej, kot je bila ta, je začela spodkopavati in spodkopava pravico javnosti do dostopa do ključnih informacij in vzbuja pomisleke glede transparentnega delovanja in preglednosti samih Evropske komisije. Zlasti je bilo zaskrbljujoče in je, da je v to pomanjkanje preglednosti vpletena podpredsednica Jourová, ki vodi delo komisije ravno na področju vrednot in same preglednosti. Gre za nek, lahko bi rekel viden paradoks na tem, na tem delu in ki vodi, lahko bi rekel v še večje nezaupanje do evropskih institucij. A zadnji odstavek edine necenzurirane strani je že takrat več kot očitno pokazal: torej samo ena stran je bila necenzurirana od šestih. Da ponovim, da je bila novela Zakona o RTV Slovenija predmet pogovorov kljub drugačnim trditvam Jourove. Torej, evidentna laž Jourove za medije po sestanku tudi takrat v Sloveniji. Nato je sledila kronologija dogodkov. Torej smo dva meseca po tem torej doktor Zver dobi samo šest strani poročila, **5. pet strani anomiziranih, ena stran je bila komaj vidna. Doktor Zver nato zahteva od Evropske komisije, da objavi tudi preostali del poročila in tudi vse druge dokumente, ki spadajo v obseg, torej njegove zadeve, vključno s samimi opomniki, ki so za Jourovo pripravljali, torej v njenem samem kabinetu, saj ima javnost izvedeti, kaj njihovi predstavniki torej počnejo v imenu vladavine prava. zahtevi je tudi takrat že tretjič, izpostavil, da je poleg legitimnega interesa javnosti, da se seznani s podrobnostmi in razpravami torej, ki so potekale v celotni komunikaciji, je treba omeniti, da sta poslanstvo podpredsednice Jourove in njeno sodelovanje pri aktih slovenske Vlade, vzbudila veliko pozornost tudi slovenski javnosti. Zaradi vsega tega je kasneje komisijo pozval, naj ponovno preuči svoje stališče glede razkritja zahtevanih dokumentov in je poudaril, da je treba pravico javnosti do dostopa in do informacij spoštovati, zlasti kadar gre za zadeve javnega interesa in odgovornosti. Sledi že 30. junij, torej četrti mesec 2023, ko generalna sekretarka Evropske komisije ponovno zaprosi doktor Zvera za podaljšanje roka za odgovor, ker se glede dokumentacije še posvetuje s kabinetom Věre Jourove. Torej smo že konec junija 2023. Potem je sledil julij, avgust, september, oktober, november in december. Ničesar ni prišlo iz Evropske komisije.

izmikanj, zavlačevanj in izmišljanj ni zagotovila dostopa do dokumentov, povezanih s samo misijo podpredsednice Věre Jourove v Sloveniji v marcu, v začetku marca 2023. Od varuhinje človekovih pravic Emily O'Reilly, je evropski poslanec torej zahteval, da Evropska komisija, ki je kršila njegovo pravico do dostopa do informacij, torej, ker mu ni zagotovila zahtevanih dokumentov in prosil je, da apelira na samo Evropsko komisijo. Urad varuhinje človekovih pravic je hitro odločil o pritožbi in komisijo pozval k predložitvi zahtevanih dokumentov, torej najkasneje do 29. januarja 2024, poleg tega pa je navedel, da bo pregledal tudi vse interne dokumente. Po tej intervenciji, torej po skoraj devetih mesecih, je doktor Zver prejel dodatne dokumente Evropske komisije v povezavi z obiskom, ampak poglejte, hudič je v podrobnostih. V 3. točki, ki je ponovno anonimizirana, torej je zakrito, sam pogovor predsednika Ustavnega sodišča, torej z evropsko komisarko. Spoštovani zbrani! Glede Věre Jourove pa je treba povedati na koncu, vse te seje, tudi nekaj internih podatkov, zato, da bo slovenska javnost, slovenski davkoplačevalci, predvsem pa slovenski državljani in državljanke, izvedeli, o kom se sploh pogovarjamo. Zelo zanimivo je, da je po besedah Irgija Parubeka(?), ki je bil češki primer(?), torej od leta 2005 do leta 2006, da je bila sedanja evropska komisarka razrešena svojih dolžnosti po večkratnih pritožbah Ratka Martineka, torej njenega takratnega ministra, ki jo je obtožil, da je nesposobna. Bila je namestnica ministra za regionalni razvoj, torej v vladi leta 2005 in 2006. Vlada jo je razrešila iz njene funkcije zaradi nesposobnosti. Znan je njen primer, ko je med 13. oktobrom in 16. novembrom 2006 bila v priporu zaradi sumov korupcije, tako imenovani aferi Budišu. Seveda, vsak ima, lahko bi rekel, domnevo nedolžnosti. Res je, da so bile te obtožbe zoper njo nikoli dokazane, je pa zelo zanimiva naslednja in najnovejša informacija. Po besedah Janka Kropeja, preiskovalnega novinarja, ki je razkril škandal in dolga leta spremljal Věro Jourovo, je bila razglasitev za nedolžno bolj posledica dela njenih odvetnikov in skromnih sredstev, s katerimi je morala policija izvesti svojo preiskavo, kot pa česarkoli drugega. Ne nazadnje je treba pred slovensko javnostjo povedati, da je Věra Jourová svojo politično kariero začela leta 2003 v vrstah Češke demokratične socialistične stranke. Stranko je zapustila leta 2006. Leta 2009 je kandidirala na volitvah v Evropski uniji, nato pa tudi na splošnih volitvah na Češkem leta 2010 kot kandidatka za Evropske demokratske stranke. Niti na enih, niti na drugih volitvah nikoli ni bila demokratično izvoljena. Ker ni bila izvoljena, se je kmalu pridružila torej sedanji stranki Ano Andreja Babiša, prav tako tranzicijskega tajkuna, ki ima v svojem portfelju tudi številne medije, in kot takšna je bila, lahko bi rekel, s strani takratne češke vlade delegirana torej za komisarko. Torej tukaj je nekaj, lahko bi rekel pomembnih podatkov, pomembne kronologije, ki jemljejo, lahko bi rekel, velik veter v jadra evropski in tudi nenazadnje slovenski demokraciji. Zato upam in želim si, da bi se današnja Vlada zavedala, da pred 20 leti, ko smo vstopili v Evropsko unijo, vseh del pristojnosti Slovenija ni prenesla na Evropsko unijo; in tudi nenazadnje na tem delu velja načelo subsidiarnosti, torej načelo po katerem se Evropska komisija nenazadnje in tudi, lahko bi rekel, številne, številni evropski komisarji lahko vtikajo interne zadeve samo na svojih specializiranih področjih. Torej upam, da bo na današnji seji, da bomo lahko končno ugotovili in končno zavarovali suverenost Republike Slovenije, torej za to in nenazadnje, da bomo ugotovili, kako naj delujejo torej institucije za ohranitev suverenosti Republike Slovenije in nenazadnje kako bomo ohranili, lahko bi rekel, sam pogled državljanov in državljank v zaupanje v institucije Evropske unije, še posebej pa do nekaterih komisarjev - primer tipičen današnje seje je torej evropska komisarka za transparentnost Věra Jourová. Najlepša hvala. Predlog priporočila je na 39. nujni seji 19. aprila kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in ker po končani razpravi odbor ni sprejel točk priporočila predloga, je bila obravnava predloga priporočila na seji delovnega telesa končana. In zato za predstavitev priporočila zdaj dajem besedo podpredsednici odbora, kolegici Jožici Derganc. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani vsi prisotni! Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je kot matično delovno telo obravnaval Predlog priporočila Vladi za transparentno delovanje institucij in ohranitev suverenosti Slovenije, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. V uvodni dopolnilni obrazložitvi je predstavnik predlagatelja navedel nekaj kronoloških razlogov za sklic izredne seje Državnega zbora in v nadaljevanju po točkah podrobneje obrazložil vsebino predloga priporočila. Državni sekretar na Ministrstvu za kulturo je povedal, da vprašanje RTV Slovenija ni bila tema sestanka na njihovem ministrstvu 2. 3. 2023, katerega se je udeležila tudi evropska komisarka Věra Jourová. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je dejala, da je ZPS predlog priporočila preučila z vidika njegove skladnosti z Ustavo Republike Slovenije, ustavnim sistemom in zakonodajno-tehničnega vidika ter da je s svojim pisnim mnenjem uvodoma pojasnila naravo priporočila kot akta, s katerim lahko Državni zbor predlaga ukrepe za delo državnih organov, organizacij in posameznikov, ki opravljajo javne službe ali izvršujejo javna pooblastila. ZPS je opozorila, da priporočilo Državnega zbora ni pravni ampak politični akt. Predstavila je tudi pripombe k posameznim točkam predloga priporočila. Slovenski poslanec v Evropskem parlamentu doktor Milan Zver je dejal, da je prav, da se z obiskom evropske komisarke Jourove v Sloveniji ter z njegovim posredovanjem pri Evropski komisiji za pridobitev dokumentov o njenem obisku seznani Državni zbor; v tem primeru gre za načelo subsidiarnosti, ki ga evropska komisarka Jourová ni upoštevala, ko je obiskala slovensko Ustavno sodišče in posegla v zakonodajni postopek na način kot je to storila. V razpravi so v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke izrazili podporo predlogu priporočila in poudarili njegovo pomembnost. Kot so pojasnili, je Evropska unija povezava suverenih držav, ki so na EU prinesle določene pristojnosti in izvajanja določenih pravic, obdržale pa svojo suverenost. Temelj te suverenosti je tudi v odnosu do Evropske unije v primeru Slovenije Istavno sodišče, zato je treba obisk evropske komisarke Jourove pri predsedniku Ustavnega sodišča vzeti kritično in ga osvetliti prav s tega temeljnega pravnega vidika, vidika EU in temeljnih aktov. Opozorili so na to, da je šlo v primeru obiska evropske komisarke Jourove pri predsedniku Ustavnega sodišča za očitno prekoračitev pooblastil, za zlorabo funkcije in po slovenskem Kazenskem zakoniku tudi kaznivo dejanje. Po nobenem temeljnemu pravnem aktu EU nima noben evropski komisar pravice priti na slovensko Ustavno sodišče in ajati kakršnihkoli navodil, ocen ali predlogov. V Poslanski skupini Svoboda menimo, da predlog priporočila ni primeren in niti ni potreben. Neverjetno se nam zdi, da se od Vlade in Državnega zbora pričakuje, da se izreka o izjavah in obiskih visokih evropskih funkcionarjev, ki obiščejo Slovenijo. Obisk evropske komisarke Jourove pri predstavniku Ustavnega sodišča ne predstavlja nikakršnega nedopustnega vplivanja na delovanje slovenskega sodstva. Poudariti je treba, da je povsem normalno, da se evropska komisarka Jourová, ki je med drugim zadolžena za upoštevanje vladavine prava, odpravi tudi na teren pogledat, kako je s temi stvarmi v praksi. Tovrstni obiski so dobri za Slovenijo in za njen ugled. Nenavadno je obsojanje tega, koga je obiskala evropska komisarka Jourová na svojem obisku v Sloveniji in to, da se evropsko komisarko napada na ta način, ko dejansko opravlja svojo nalogo. Takšen napad, takšno razvrednotenje, manjšanje verodostojnosti in dela sodne veje oblasti in ustavnih sodnikov je nedopustno. Po razpravi je odbor glasoval o vseh točkah predloga priporočila in jih ni sprejel. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Za obrazložitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade, državni sekretarki na Ministrstvu za pravosodje, magistrici Andreji Kokalj. Izvolite. **MAG. Spoštovana predsednica, hvala lepa za besedo. Spoštovani poslanke in poslanci! Skupina poslank in poslancev je v obravnavo predložila priporočila Vladi za transparentno delovanje institucij in ohranitev suverenosti Slovenije. V razlogih za sklic te seje beremo obširno informacijo glede obiska podpredsednice Evropske komisije Vere Jourove v Republiki Sloveniji s poudarkom na njenem srečanju s predsednikom Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Vlada je predlog temeljito preučila in podala svoj izziv in odziv. V pristojnosti podpredsednice Jourove, ki je hkrati komisarka za vrednote in preglednost, sodi tudi oblikovanje letnih poročil o stanju vladavine prava v državah članicah EU. Ta poročila so zelo cenjena v Sloveniji in drugih državah članicah. Obiski komisije v državah članicah so običajna metoda za pripravo priporočil, ki prispeva k njihovi večji objektivnosti, osredotočeni pa so na glavna tematska področja; delovanja pravosodnih sistemov, boj proti korupciji, splošne institucionalne zadeve, svoboda in pluralizem medijev. Vlada poudarja pomembnost odprtega in transparentnega delovanja javnega sektorja, zlasti njegovega oblastnega dela, kamor sodi tudi tretja veja oblasti. Skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja nenehno delujemo za ohranjanje ravni transparentnosti delovanja javnega sektorja. Preglednost je tudi eno ključnih načel EU in v primeru, ki ga navaja skupina poslancev, gre za zahtevo po razkritju dokumentov EU institucije komisija, Evropska komisija je v konkretnem primeru podala odgovore, vključen je bil evropski varuh človekovih pravic, ki se je prav tako odzval, komur je bil dostop zavrnjen ima možnost vložiti pravna sredstva pred sodiščem EU in namera za to je že bila izražena kot lahko beremo v gradivu k tej točki. Morebitni nadaljnji postopki bodo potekali v skladu s pristojnostmi vsake od institucij, skladno s pravom EU.

Predstavniki Vlade se nismo soudeležili sestanka podpredsednice Jourove in predsednika Ustavnega sodišča niti nismo zaprosili za zabeležko. Drugačno ravnanje Vlade bi lahko dalo vtis poskusa vmešavanja v delo ustavnega sodišča ter vplivanja na njegovo neodvisnost in nepristranskost. V razmerju do drugih državnih organov je Ustavno sodišče samostojen in neodvisen državni organ in vsako takšno zaprosilo bi lahko dalo vtis nezaupanja v njegovo delo. Predsednika Ustavnega sodišča izvolijo sodniki in sodnice izmed sebe. Ukrepanje izvršilne oblasti kot je zapisano v predlogu priporočila bi pomenilo poseg v svobodno voljo neodvisnih sodnic in sodnikov. Poseg izvršilne oblasti proti predsedniku Ustavnega sodišča bi pomenil očitno vmešavanje v postopek konkretne ustavnosodne presoje. Skrb za suverenost Republike Slovenije izhaja iz spoštovanja temeljnih ustavnih načel delovanja države in vsakršno drugačno delovanje nosilcev oblasti bi tem načelom nasprotovalo. Vlada pri svojem delovanju spoštuje in upošteva Ustavo in zakonske predpise ter pravni red EU. Izpostavljamo predvsem Zakon o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah EU. Glede na vse povedano Vlada nasprotuje sprejetemu predlogu priporočila Vladi za transparentno delovanje institucij in ohranitev suverenosti Slovenije, saj bi to vodilo v kršitev načel vladavine prava. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu magister Branko Grims. Izvolite. Spoštovani, vsem zbranim prav lep pozdrav! Obisk Vere Jourove na Ustavnem sodišču Republike Slovenije odpira zelo pomembno vprašanje o tem, kaj Evropska unija sploh je in odgovor je preprost. Če pogledate temeljne akte Evropske unije in s tem v zvezi tudi odločitve Republike Slovenije je jasno, da je Evropska unija povezava suverenih nacionalnih držav, ki so samo prenesle en del svojih pristojnosti, en del svoje suverenosti na institucije Evropske unije. Samo taka ureditev izhaja iz pač aktov Evropske unije in samo taka ureditev je skladna s pravnim redom. Ustavno sodišče Republike Slovenije je torej pri taki ureditvi branik pred samo voljo Evropske unije, če kdo dvomi, da je to pravilna, edina pravilna ureditev v Evropski uniji, naj si pogleda kako ravna nemško Ustavno sodišče, ki zelo pogosto presoja akte Evropske unije in njihovo skladnost z Ustavo Nemčije. Tako bi moralo ravnati tudi slovensko Ustavno sodišče. Kaj ima potem predstavnica izvršilnega dela oblasti, se pravi Evropske komisije za iskati na Ustavnem sodišču Republike Slovenije ob tem, ko s sabo še nese opomnik v katerem kvalificira vrednostno nekatere odločitve Ustavnega sodišča, recimo, da je zadržanje Zakona o RTV Slovenija kontroverzno, sporno torej. Ali ima kdorkoli v institucijah Evropske unije, zlasti pa ena evropska komisarka taka pooblastila? Odgovor je preprost, nima jih niti v teoriji. To se pravi, gre za očitno prekoračitev pooblastil, za očitno zlorabo funkcije evropske komisarke in za poseg v suverenost Republike Slovenije. S tem imamo v resnici opravka in zaradi tega je treba temu reči zelo jasen in odločen ne.

Ni Slovenija prvi tak primer, še kar nekaj jih je bilo, Poljska, Madžarska in tako naprej, tudi Slovenija v času prejšnje vlade. Gre za očitno zlorabo institucij Evropske unije za izvajanje političnega pritiska na posamezne politike, Vlade ali v danem primeru pač opozicijo v posamezni državi članici. Take pravice seveda nima nihče. To je čista zloraba oblasti. Kaj to povzroči? To krepi tiste sile, ki potem trgajo Evropo narazen. To se pravi, tisti ki zlorabljajo evropske funkcije, evropske institucije za politično obračunavanje z drugače mislečimi v članicah Evropske unije so razbijači Evropske unije, so tisti, ki Evropsko unijo razbijajo, polne besede, polna usta so jih seveda, enotne Evropske unije, pa močne Evropske unije, njihova dejanja gredo pa popolnoma v nasprotni smeri, so protipravna, so v nasprotju s temeljnimi akti Evropske unije, so nedopustna in v Sloveniji bi morali na to ustrezno reagirati. V opoziciji smo: zahtevali smo izredno sejo, naši poslanci v Evropski uniji so zahtevali predstavitev teh dokumentov, ki se še kar skrivajo, če bi bilo seveda vse v redu in tudi tisti tam očitno zelo dobro vedo, da niti slučajno ni bilo nič v redu in nič skladno z akti Evropske unije. Potem bi te akte takoj razgrnili, jih ne bi počrnili, jih ne bi skrivali. Zdaj je še vedno ostal en del počrnjen in bo po napovedih doktor Milan Zver moral sprožiti tožbo zato, da se tudi to pokaže. Javnosti, kar je popoln absurd. To skrivaštvo seveda jasno kaže, da se je šlo preko aktov, ki urejajo delo Evropske unije. Da se je v Evropski uniji zavestno, torej naklepno zlorabilo pač institucije Evropske unije, da so konkretni funkcionarji, v tem primeru Věre Jourove ravnali zavestno, torej naklepno, v nasprotju s temeljnimi akti Evropske unije, drugače takega ravnanja preprosto ni mogoče razumeti. Kar seveda opozarja vse, da to ni tista Evropska unija za katero smo se odločili in kakršno smo tudi potrdili s sprejetjem ustreznih sklepov in aktov v tem Državnem zboru. To je izjemno pomembno politično vprašanje, ki bi zahtevalo mnogo širšo razpravo, predvsem pa ne tako lahkotno zavrnitev, ker gre očitno za to, da nekateri iz tega pač črpate politično korist, namesto da bi se temu jasno in odločno uprli, ker gre za obrambo države Slovenije, za obrambo naše suverenosti, za obrambo našega ustavnega reda in kdo je za to odgovoren. Trije. Prvič, jasno, sama Věra Jourová oziroma Evropska komisija, ki pri tem, kot se temu po domače reče, očitno drži »štango«, zato sem tudi javno glasoval proti sedanji predsednici, če bi kadarkoli hotela še kaj kandidirati, in verjemite, da bom to naredil tudi naslednjič. In drugo, je za to kriva Vlada Republike Slovenije, ki si je zdaj tukaj za tem pultom lepo Pilatovsko prala roke. Kdo pa je organiziral njen obisk? Kdo je pomagal organizirati njen obisk? Vlade in njene službe. Saj ni bila Vlada ne obveščena o vsem tem, kaj prihaja, kdo prihaja in kam namerava iti. To se pravi, je tudi Vlada sokriva za očitno kršitev suverenosti Republike Slovenije in je to njena odgovornost. In seveda tretja je odgovornost Ustavnega sodišča, zlasti njegovega predsednika, ki takega obiska preprosto ne bi smeli dovoliti in ne potem se izgovarjati saj taki obiski so običajno. Ne taki obiski so bili, kolikor je meni znano, samo v Romuniji pa pri nas in v obeh primerih je zadeva, blago rečeno, skrajno sporna. Očitno v nasprotju s pravom Evropske unije in gre za očitno prekoračitev pooblastil.

žal tudi Ustavno sodišče in žal Vlada Republike Slovenije, pri tem vehementno asistirale, ker so pač iz tega črpale politično korist. Vse to je popolnoma nedopustno ravnanje, za katero bi morali in bodo prej ali slej ti ljudje tudi odgovarjali. Kajti če nekdo dovoli očitno protiustavno, očitno nezakonito, s temeljnimi akti Evropske unije v očitno skrajnem nasprotju poseganje posameznih funkcionarjev institucije Evropske unije v suverenost naše države, mora za to odgovarjati tisti, ki je to storil in tisti, ki je to omogočil. In danes gre za to, da se pove jasno, da so taki posegi nedopustni ne samo v Sloveniji, povsod. Toda v našem primeru mi branimo Slovenijo, slovensko suverenost, slovensko ustavno pravno ureditev, slovenske institucije, vse tisto, kar predstavlja slovensko državo, nacionalno državo in njeno pravno ureditev. Samo tisto, kar smo prenesli z ustreznimi odločitvami na institucije Evropske unije, naj Evropska unija izvršuje - izvršuje v korist razvoja Slovenije, v korist varnosti Slovenije, v našo skupno korist, v korist slovenskega podjetništva; ničesar izven tega pa se nima Evropska unija pravico vmešavati, ostalo je naša pravica, naša pristojnost, naša suverenost. Gospe in gospodje, tu je Slovenija, in to velja tudi za Evropsko unijo, tudi za Věro Jourovo, tudi za Evropsko komisijo in čas je, da se to zelo jasno pove. In te besede je treba slišati tudi v Bruslju.

V stranki SDS opozarjajo na vmešavanje evropske komisarke Věre Jourove v slovenske notranje in ustavno pravne zadeve med njenim lanskim obiskom. Podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za vrednote in preglednost Věra Jourová je bila na obisku v Sloveniji v začetku marca lani. V tem času se je srečala s predstavniki vseh treh vej oblasti, v ospredju pogovorov pa so bile razmere v slovenskih medijih, predvsem na RTV Slovenija. Predlagateljem se zdi problematično srečanje komisarke s predsednikom Ustavnega sodišča med njenim obiskom v Sloveniji, ker se je obisk zgodil le deset dni po odločitvi Ustavnega sodišča za, da zadrži izvajanje novele zakona o radioteleviziji; njen obisk je torej razumeti kot nedopusten političen pritisk na Ustavno sodišče. Tiskovni predstavnik Evropske komisije je zatrdil, da komisarka ob dvodnevnem obisku v Sloveniji s predsednikom Ustavnega sodišča se sicer je sestala, ni se pa pogovarjala o radioteleviziji ampak zgolj o vladavini prava. Predlagatelj točke v priporočilih predlaga Vladi, da Vlada Republike Slovenije naslovi uradno pritožbo na Evropsko komisijo zaradi vmešavanja komisarke Věre Jourove v notranje zadeve Republike Slovenije, s čimer so kršena temeljna načela Evropske unije kot sta načelo subsidiarnosti in neodvisnosti sodstva. Poslanci SDS so prav tako Vladi Republike Slovenije priporočili, da pri svojem delu in v odnosu z institucijami Evropske unije skrbi za suverenost Slovenije, kar med drugim tudi pomeni, da ne dopusti vmešavanja evropskih institucij v zakonodajni postopek v naši državi. Vlada naj predsedniku Ustavnega sodišča Republike Slovenije tudi priporoči oziroma ga pozove k razmisleku o odstopu s tega mesta, saj je izgubil legitimnost oziroma videz nepristranskosti s tem, ko je komisarko Věro Jourovo sprejel na obisk. V Novi Sloveniji smo priporočila podprli, saj se nam zdi zelo pomembno, da se razjasnijo vsi dvomi o namenu uradnega obiska evropske komisarke lani v naši državi. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja Poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu kolega Predrag Baković. Izvolite. hvala lepa za besedo. Spoštovani kolegice in kolegi! Poslanke in poslanci Državnega zbora si moramo v prvi vrsti prizadevati, da predloge in pobude presojamo na temelju kvalitete njihove vsebine in posledično tudi, kako je tak predlog mogoče implementirati v praksi. Taki predlogi nimajo prav nobene teže, če učinki vsebine akta niso v pristojnosti državnih organov, organizacij ali posameznikov, ki opravljajo javne službe ali izvršujejo javna pooblastila. V razmerju do navedenega predloga priporočila Vladi za transparentno delovanje institucij in za ohranitev suverenosti Slovenije gre prav za učinke, ki niso v pristojnosti teh organov ter učinke, ki ne upoštevajo načela delitve oblasti. Prav tako je priporočilo tako kot tako formulirano na način, da ustvarja pravne učinke, čeprav je priporočilo Državnega zbora sam po sebi politični akt, ki v svojem bistvu ne more ustvariti pravnih učinkov. V presoji konkretne vsebine predlogov priporočil Državni zbor s težavo od Vlade zahteva razkritje podrobnosti opravljanja funkcije evropske komisarke in zoper njo poda pritožbo na temelju preglednosti in videza nepristranskosti kot to navaja predlagatelj, če seveda za to ni jasno opredeljenih pravnih sredstev. Nadalje Državni zbor v razmerju do priporočil, ki se nanašajo na poziv odstopa predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije nima pristojnosti za pozivanje funkcionarjev k odstopu, prav tako Vlada kot nosilec izvršilne veje oblasti v državi nima pristojnosti niti pri izvolitvi, niti pri razrešitvi ustavnih sodnikov Ustavnega sodišča. Na temelju povedanega priporočila v Poslanski skupini Socialnih demokratov ne bomo podprli. Hvala lepa. In še poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu kolegica Tamara Vonta. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Kljub temu, da Zakon o volilni in referendumski kampanji v 2. členu precej natančno določa, da se volilna kampanja lahko prične 30 dni pred dnevom glasovanja, je, kot lahko vidimo, že v polnem zagonu. Izredne seje z nadvse eksotičnimi točkami ena od teh je ravno v teku, so del vsakdana, ki vse po službeni dolžnosti prisiljuje v sodelovanje v kot se je zadnjič nekdo intuitivno lepo izrazil in uporabil izraz ko mediji teatru absurda brez da bi dejansko vedel kaj to pomeni, ampak tu smo. Da si slovenska javnost ustvari jasno sliko o bizarnosti te točke je potrebno orisati sosledje dogodkov, ki jih opozicijska SDS in njen večni evroposlanec Zver problematizirata. Pred več kot enim letom, v začetku marca 2023, se je v naši prelepi deželi na južni strani Alp na dvodnevnem delovnem obisku mudila podpredsednica Evropske komisije Věra Jourová, ki je pristojna za področje vrednot in preglednosti. V tem dvodnevnem obisku je komisarka obiskala tudi Državni zbor, se udeležila pogovora s predsednico republike in ukrajinskim veleposlanikom v Sloveniji ter se sestala še z drugimi predstavniki državne oblasti. Enega od sestankov je imela tudi s predsednikom Ustavnega sodišča Republike Slovenije doktorjem Matejem Mačetom. In sedaj, več kot leto dni kasneje in na pragu uradnega začetka volilne kampanje za volitve v Evropski parlament je opozicijska SDS odločila problematizirati obisk komisarke pri predsedniku Ustavnega sodišča, za svoj forum pa je izbrala izredno sejo Državnega zbora. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, ki jo kot predlagatelj zastopa njihov kandidat na evropskih volitvah Franc Breznik, v svoji zahtevi za sklic izredne seje namiguje, da sta se komisarka Jourevá in predsednik Ustavnega sodišča na sestanku pogovarjala o noveli zakona o RTV, ki jo je Jourevá v preteklosti javno podprla. V času njenega obiska pa je Ustavno sodišče že odločalo o njeni ustavni skladnosti.

Evroposlanec Zver, ki se ponovno poteguje za stolček v Bruslju, je zato od Evropske komisije zahteval, da mu razkrije vse zabeležke sestanka komisarke s predsednikom ustavnega sodišča in sointerno komunikacijo, ki jo je imel kabinet komisarke z drugimi kabineti komisarjev in sointerno komunikacijo kabineta komisarke v zvezi z obiskom v Sloveniji. Evropska komisija pri tem res ni bila najbolj urna in ni takoj posredovala obsežnega gradiva, ki ga je zahteval evroposlanec, a na koncu, po posredovanju evropske varuhinje človekovih pravic, je le prišel do vseh opomnikov, ki so bili sestavljeni v kabinetu Jourove, pri tem pa je bil del opomnika zakrit in zato je poslanska skupina SDS odločila, da zahteva sklic izredne seje Državnega zbora, na kateri se sprejme priporočila Vladi, na podlagi katerih bi Vlada morala brez kakršnekoli pravne podlage vlagati pritožbe in tožbe na Evropsko komisijo in ob sklicevanju na napačno pravno podlago tudi tožbo zoper Evropsko komisijo. Povedano nekoliko poetično, prišlo je do neke vrste spora med SDS-ovim evroposlancem, in Evropsko komisijo, ker ta ni pravočasno posredovala celotne dokumentacije v zvezi z obiskom Jourove pri predsedniku ustavnega sodišča. Kakšno vlogo v tem ljubezenskem trikotniku naj bi imela Vlada, Državni zbor in njegovi poslanci, ki smo primorani sodelovati pri tem, pa predlagatelj ne pove. Da gre pri zahtevi za sklic izredne seje zgolj za volilno kampanjo, govori predvsem to, da kot predlagatelj sodeluje gospod Breznik, ki bo kandidiral na evropskih volitvah in sploh ni član Odbora za notranje zadeve, ki je to zadevo obravnavala in kjer smo bili člani, kjer smo skupaj z njim obravnavali tudi ostali člani odbora. Poleg tega je evroposlanec na seji odbora izjavil, da ima že pripravljen osnutek tožbe, ki ga bo vložil na Splošno sodišče Evropske unije. Zato si je potrebno zastaviti vprašanje, čemu potem razprava v Državnem zboru. Zakaj bi državni zbor moral predlagati Vladi, naj razmisli o vlaganju pritožb in tožb zoper Evropsko komisijo, če bo to storil že on, ki je neposredno vpleten v ta tako imenovani spor, zato, ker opozicijska SDS pripravlja ljudi na volitve 9. junija in si z absurdnimi predlogi priporočil prisvaja čas na parlamentarnem programu Televizije Slovenija 3 in širše. Ob vsem tem pa se je potrebno vprašati, zakaj je komisarka Vera Jourová sploh obiskala Slovenijo in zakaj je opozicijska SDS tako vehementno napada. Odgovor je enostaven. Jourová, kot komisarka pristojna za področje vrednot, je med drugim pristojna za področje svobode medijev in vladavine prava, torej za dve področji s katerimi je opozicijska SDS v preteklosti in tudi sedaj ima velike težave, ko je vlado vodil prvak opozicije Ivan Janez Janša, pa prav posebej. V času prejšnje vlade je Slovenija po vzoru drugih iliberalnih demokracij v srednji Evropi nazadovala na področju vladavine prava in svobode medijev. Vsi se še spomnimo neuspešnega podrejanja Slovenske tiskovne agencije, njenega finančnega izčrpavanja ki je med drugim predstavljala tudi podlago za sprejetje evropskega akta o svobodi medijev, ali pa raznih podprogramov na RTV Slovenija, ki so bili izključno strankarsko obarvani. Prav tako nismo pozabili protiustavnih odlokov, neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev in vso to demokratično dekonsolidacijo je spremljala Evropska komisija in jo je v svojih poročilih o stanju pravne države tudi grajala. Zato je obisk Vere Jourove problematičen zato, ker zagovarja skupne vrednote Evropske unije, ki jih SDS želi rušiti, in jih ruši zato, ker ni bila tiho, ko so se dogajale mahinacije opozicijske SDS na prav vseh teh področjih. Za zaključek pa je potrebno izpostaviti še eno hipokrizijo. Predmet spora med Zverom in Evropsko komisijo je posredovanje gradiva v okviru odgovora na poslansko vprašanje, ki ga je zastavil v Evropskem parlamentu. Poslansko vprašanje v Državnem zboru kot tudi v Evropskem parlamentu predstavlja mehanizem nadzora zakonodajne veje nad izvršilno vejo oblasti. Prizadevanja evroposlanca Zvera, da se dosledno spoštuje institut poslanskih vprašanj, bi bila vsaj približno prepričljiva, če ne bi njegov asistent v Bruslju, Peter Šuhelj kot vodja kabineta predsednika vlade Janeza Janše v času prejšnje vlade odrejal ministrom, kako morajo odgovarjati na poslanska vprašanja opozicije. Na podlagi povedanega in nenazadnje na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, ki je vse točke predloga priporočil – 10.50** (nadaljevanje) smo v Poslanski skupini Svoboda v zvezi s predlogom priporočil Vladi na Odboru za notranje zadeve. Javno upravo in lokalno samoupravo. Seveda glasovali proti. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu priporočila. Prvi je k razpravi prijavljen kolega Jožef Horvat, za njim dobi besedo kolegica Anja Bah Žibert. Izvolite.

v gradivo, ki smo ga pripravili v kronologijo, ki sem jo danes predstavil, ki je trajala kar nekaj mesecev in da se končuje to relativiziranje ga sedaj ponovno predstavlja gospa Tamara Vonta, prav tako kandidatka za evropsko poslanko na listi, ki jo vsak teden spreminja. Jaz upam, da je še gor, da ni kot gospod Meglo že padla dol in nekdanja neodvisna novinarka seveda pod narekovaji, ki prihaja v politiko, pa nazaj malo v novinarstvo in to je ravno del tega slovenskega izkrivljenega pluralizma, če lahko nekako tako imenujem. tisto, kar je pomembno predstaviti zakaj je tako, ta primer tako očiten. Jaz sem danes neko, lahko bi rekel, politično pot gospe Věre Jourove predstavil, torej gre za neko kandidatko, ki je bila v demokratičnem procesu, kjer si nek politik predstavlja neko legitimnost z volitvami, kjerkoli je bila, lahko bi rekel, za njo ni več rasla trava, bi rekli v žargonu, torej, na nobenih volitvah nikoli ni zmagala. Vedno je bila poražena, torej ljudje te legitimitete nikoli niso dali. Je pa bila verna uslužbenka nekateri elite, ki je posttranzicijsko zaslovela tudi na Češkem z, lahko bi rekel z nekimi neprimernimi praksami, ki so daleč od vrednot Evropske unije in kot taka vedno uslužbenka je vedno opravljala specialne naloge. Jaz sem danes pripravil en kratek lahko bi rekel povzetek tega, kar so preiskovalni novinarji na Češkem o njej napisali v zadnjih letih. Bila je v priporu, zaradi korupcije, odpuščena po številnih, lahko bi rekel, navedbah novinarjev, imenoval sem kdo je to napisal, kdaj je to napisal, v katerih letih je to napisal in s kakšnim načinom je takratna vlada imenovane tranzicijske levice tudi na Češkem vplivala na sodstvo, predvsem na organe pregona, zato, da so zadevo spravili, lahko bi rekel, na nek rob in da je, zaradi pomanjkanja dokazov bila izpuščena takrat iz pripora. odpuščena iz vlade. Predsednik vlade. To se malo kdaj zgodi, da reče, mi smo, navadno to človeka zamenjajo, pa rečejo, ima neke zdravstvene težave, da minister predlaga svojega državnega sekretarja, da reče: Prosim, predsednik Vlade pa Vlada razreši tega, ker je nesposoben. To se je leta 2005 dogajalo Věri Jourovi, torej v sami izvršilni funkciji na Češkem. Kasneje, ko je prestopila iz socialistične stranke, pa šla je v tako imenovano evropsko socialistično stranko. Kasneje v stranko ANO, kjer je pristopila na stran kvazi evropskih liberalcev. In kasneje torej je bila delegirana, seveda ne delegirana s strani češke vlade v Evropsko komisijo kot predstavnica, torej v prvem mandatu za pravosodje, v drugem mandatu torej za samo bi rekel varovanje vrednot preglednosti, integritete Evropske unije, kot take in njenih institucij. Torej človek, ki ima hude težave z integriteto na celi svoji politični liniji prihaja in soli pamet v neki suvereni državi. Zakaj je v drugi fazi pomembna ta seja? Očitek recimo, to je ta teater absurda, to je moja skovanka v prvih sto dni te vlade in jo bom tudi večkrat omenil, je tudi to, da mi bi to sklicali lani. Mogoče že lansko leto oktobra, ampak nismo želeli, dokler ne dobimo dokumente, ki bi negirali naše sume. Jaz sem danes kronološko povedal takoj po tem obisku, ko so se oglasili številni, ko je doktor Zver sprožil, je pričakoval, da bo v enem tednu dobil iz kabineta Věre Jourove, torej z njenega kabineta, ne z Evropske komisije kot celote, da bo dobil te dokumente na mizo. Po vseh možnih scenarijih torej dobi neke dokumente, grožnja od Evropske komisije, ne iz kabineta, torej Evropska komisija se je morala vključiti, torej kabinet evropske komisarke, za to, da je pritisnil na svojo, naj vsaj

predvsem malih držav. Tukaj je pomembno, koliko imamo moči še v tem trenutku male države v Evropski uniji. No in potem se ne zgodi nič. Ponovno posredovanje, ponovno mesec dni, ponovno Evropska komisija reče, da potrebujejo, ne vem, še dodatne roke, še jim dati dodatne roke. In ne zgodi se nič, dokler ne evropska ombudsmanka dobesedno vstopi v igro in zahteva in / nerazumljivo/ konec letošnjega januarja torej sproži in dobi ponovno dokumente, ponovno ravno pri tisti najbolj pomembni točki anonimizirane. Zelo zanimivo, zelo netransparentno, zelo zavajajoč in polno, polno, lahko bi rekel, nekih ovir do nekih normalnih dokumentov, ki bi morali biti dostopni. In vprašanje, ki ga postavljam z današnjo sejo, je; polna usta so nas, zavarujmo suverenost Slovenije, ne, in tukaj gre za vprašanje tudi malih držav, njenih moči. Čez nekaj dni bomo praznovali 20. obletnico vstopa Slovenije v tisti največji širitvi po pogodbi iz Nice, ki je omogočala, lahko bi rekel, to veliko širitev. In nenazadnje po 20 letih delamo tudi neke analize in delamo tudi analize, lahko bi rekel, koliko so bili uspešni evropski komisarji. Po mojem mnenju vse, ki jih je delegirala evropska, predvsem pa slovenska tranzicijska levica, izredno neuspešni, izredno nevidni, vedno najslabše ocenjene. zanimivost tega je tudi, kakšna je naša moč, kako delujemo tudi na evropskem nivoju, ali zavarujemo in damo to, kar je tudi kolega Grims danes povedal, tako kot Evropsko ustavno sodišče v marsikaterih judikatih postavlja Evropsko komisijo v kot in pove, do sem je vaš prostor, tu je meja, tu se konča vaša, vaša, meja vaših pristojnosti supernacionalnosti, torej po pravnem načelu, na katerem sloni v enem delu Evropska unija in njene institucije in v načelu naše notranje suverenosti. Pri nas so nas polna usta, da moramo varovati neko suverenost, svoj lasten jezik in tako naprej torej pred nekimi posegi nekih političnih politkomisarjev v nekih prijateljskih spregah, ki pridejo točno nenamenoma, ne, zelo zanimivo - pri enem najbolj pomembnih odločanju ponovno za tranzicijsko levico, torej po tistem, ko je Ustavno sodišče, lahko bi rekel, zadržalo izvajanje novele in niso mogli biti imenovani, lahko bi rekel, izvoljeni, jaz bom temu rekel, neizvoljeni predstavniki v RTV svet. Ljudje naj samo spomnim, da novela zakona je parodija neke javne RTV. Devet, devet svetnikov imenuje torej predsednica države, ki si sposodi boben od Loterije Slovenije - dobro ste slišali - in v ta boben dajo samo tiste vladi prijazne nevladne organizacije in izmed teh na mesto predstavnikov ljudstva tukaj v Državnem zboru izvolijo 9 svetnikov od 17; to je ta parodija. In nenazadnje, eden izmed teh, ki je danes svetnik, je pa pripravljal ta zakon, kako naj mene pa še pet kolegov naših izmed tako zvanih nevladnih organizacij tranzicijske levice, umetno ustvarjenih, ne vem komu namen, torej nas imenuje namesto predstavnikov Državnega zbora opozicije, koalicije v en, torej v svet RTV televizije. Popolna parodija javne RTV televizije v bobnu, ki je sposojen celo - mogoče simbolno - od same Loterije Republike Slovenije. To je nekaj takega, kot da bi jaz bil fanatičen igralec lota pa pa bi dal v ta loto boben samo, ne vem, osem mojih ali pa 12 mojih priljubljenih številk. Po vsej verjetnosti, da bodo moje številke izvoljene, bi imel veliko verjetnost, matematično nekaj deset tisočkrat manj kot je v resnici; tako sedaj poteka javna RTV televizija. Na koncu jo morajo državljani Republike Slovenije plačevati prisilno. Tudi tisti, ki so na nekem minimumu. In to je ta parodija, ki ga odkrivamo. In / nerazumljivo/ točno v stanju, ko gre za, lahko bi rekel, pomembno odločanje, sestanek s predsednikom Ustavnega sodišča. Res se je že tudi s tremi pred tem, seveda se je.

pomembne odločitve nismo imeli. Kot tako, ko so se zamenjali torej tudi svetniki v času mandata, ki ni potekel, so tistim, ki so pa vložili novelo, lahko bi rekel, tudi nekaterim ostalim vzeli neko pravico do pravne varnosti, v tem smislu, in kot takšno, torej je zadeva zabetonirana. Torej, Věra Jourová po mojem mnenju, po mnenju mnogih strokovnjakov, po mnenju, ne samo doktor Zvera, tudi gospe Tomčeve, pa še koga, lahko bi rekel, je svojo umazano vlogo odigrala. Zelo zanimivo je, da se nikoli več ni oglašala. Ko so se dogajali po zamenjavi sveta, po zamenjavi vodstva, mobingi do mladih novinarjev na RTV, do mladih treh, štirih novinarjev RTV-ja, se več nikoli ni oglašala, ničesar je ni zanimalo. Druga plat je več ne zanima, radikalno poseganje v nekaj, kar je osnova, lahko bi rekel, delovanja Evropske unije. Spoštovani kolegi, to pa je sobivanje različno mislečih. To je sobivanje, da če si demokrat, kljub temu, da ima kolega drugačno politično stališče, ne more biti tvoj sovražnik, ne more biti nekdo, ki ga ne spoštuješ, ima, lahko je nekdo fenomenalen človek in bistvo demokracije je ravno, da smo strpni eden do drugega, da imamo to sobivanje, ker, ko gre za spopad duhov, tudi v medijskem smislu, pogled na neko stvar v drugem smislu, potem bomo vsi bogatili svoje znanje, tako desni z levim kot levi z desnim. Izločanje vsega tega ravno za televizijo, ki jo moramo prisilno plačevati, ki bi naj bila prostor te pluralnosti, iskanja absolutne resnice, iskanja absolutne

Slovenija bi se oglasila, mala članica bi se oglasila in povedala, kje so njene meje. Seveda vam zdaj to odgovarja, odgovarja vam, ker se je vaša agenda, vaša novela zakona, ki mislim, da bo čez nekaj let

Kaj pa bo, če se zadeva obrne? Če gledamo volitve v nacionalne parlamente v zadnjih letih ali pa v zadnjih mesecih, vidimo, da je Evropska levica skrita tudi pod raznimi liberalci in vse ostalo izgublja kjerkoli je možno, kjerkoli je možno, vse okrog nas, nas obkrožajo samo desne vlade, samo Slovenija še ima ekstremno levo vlado, vse okrog nas je, lahko bi rekel, demokracija odigrala, davkoplačevalci pa predvsem pa državljani, državljanke so odigrali svojo vlogo, so reagirali na vse pereče probleme v nacionalnih državah, pa nenazadnje tudi vse pereče probleme v Evropski uniji. A potem pa se bomo mi smejali? Ne, tudi, če bi nekdo, ki je meni politično blizu delal takšne, lahko bi rekel takšne politične agende, izvajal v nekih nacionalnih državah, jaz mislim, da se, če je v meni vsaj malo nekega Slovenca, vsaj malo nekega Evropejca, je to nedopustno, je to nedopustno. Tako da, spoštovani kolegi, jaz si želim, da danes predvsem razpravljamo v tej smeri, da ne širite te razprave, ampak, ampak dejansko, da ljudje izvedo in da tudi vi vidite poanto tega. In ravno to njeno izkrivljanje, prelaganje teh terminov do kdaj bodo te dokumente dali kaže na to, da smo komaj danes dejansko po skoraj enem letu njenega obiska, po enem letu že njenega obiska, torej še stalno, lahko bi rekel vsaj na tem področju, na začetku. Najlepša hvala.

ste bili tudi prej v dvorani, tako da verjamem, da ste slišali enako kot jaz. Mi smo v prejšnjem mandatu že uveljavili prakso, ki je dejansko določena s poslovnikom, pa vidim, da se zdaj Poslovnik na veliko zlorablja. Namreč, kolega predlagatelj je svojo razpravo začel s krcanjem in žaljenjem kolegice Tamare Vonta. Tamara Vonta je predstavljala stališče Poslanske skupine Svoboda. Torej, v imenu Poslanske skupine Svoboda. Kolega to natančno ve. Diskreditirati jo na tak način, ker je predstavljala stališče (Nadaljevanje) In drugič, natančno ve tudi to, da ona ne more replicirati zdaj na te njegove trditve in se mi zdi to velika zloraba Poslovnika, zato bi vas prosila, da v tem smislu tudi reagirate. Druga stvar, ki jo imam za postopkovno pa je 75 % predlagateljeve razprave se je vrtelo okrog Zakona o RTV Slovenija. Danes to ni točka dnevnega reda, jaz vem, da je točka, ki so jo predlagali, vsebinsko prazna in da je težko 60 minut o njej razpravljati, pa vendarle bi prosila, da se držimo te točke dnevnega reda.

Brezniku, ker je govoril o vprašanjih, ki niso na dnevnem redu, kot je povedala že kolegica Sluga, je govoril o Zakonu o RTV in kadar je o tem govoril je kršil tudi 7. in 8. člen etičnega kodeksa poslancev v Državnem zboru, ker je praktično žalil tudi voljo ljudi, saj zakon je bil na referendumu, kjer so se večinsko naši državljani in državljanke odločili za podporo zakona in z njegovim izvajanjem je praktično žalil naše državljanke in državljane. Hvala. Tudi jaz predlagam, da predlagatelju izrečete opomin na podlagi kršitve etičnega kodeksa, namreč ne vem kaj ima točka dnevnega reda v zvezi z nekimi osebnimi diskreditacijami, ne samo naših poslancev, poslanke Tamare Vonta, ampak tudi evropskih funkcionarjev. Življenjepis Věre Jourove nima nobene veze s točko dnevnega reda, gospa ni prišla k nam na obisk kot neka fizična oseba, ampak v funkciji komisarke, evropske komisarke in mislim, da si nivo te razprave zasluži opomin predlagatelju. Hvala lepa za vse tri postopkovne predloge. Torej jaz lahko pritrdim, da ni bilo korektno polemizirati s kolegico Tamaro Vonta in in izrabiti dejstvo, da je predstavila stališče poslanske na način, da se potem polemizira z njo in seveda ona potem ne more odgovarjati, ker ni še prijavljena k razpravi, dokler nima razprave, torej ne more niti replicirati. V tem kontekstu opozarjam, da bodimo korektni drug do drugega, da upoštevamo v tem kontekstu Poslovnik. Glede vprašanja RTV, žal to je del dnevnega reda, ker je vsebina v samem priporočilu. Kakšno to priporočilo je vsebina tega priporočila, o tem jaz ne bom tukaj presojala, dejstvo pa je, da je velik del same vsebine ravno RTV, zatorej ne moremo govoriti, da kolega ni govoril o točki dnevnega reda. Prosim pa za neko normalno nadaljevanje te današnje seje dajmo vzdržati čim bolj vrednostnih sodb drug drugega in poskusiti res argumentirati samo vsebino priporočila. Predlagatelj, izvolite.

Torej nenavadno je, da Tamara Vonta, to je njena znana modus operandi, da govori in mene vsaj trikrat omeni in hoče zavajati slovensko javnost, da mi to delamo samo zaradi tega in da sem jaz nosilec te seje in tudi tega poglavja ravno zaradi tega, ker sem kandidat za evropskega poslanca. Jaz sem povedal, da bi mi to že naredili lani, če bi te dokumente dali. Torej, trikrat mene ovrednoti, trikrat pove in ne pove pa, da številni poslanci, ker misli, da slovenska javnost vseeno ni toliko obveščena, da številni poslanci lahko delamo na različnih odborih, da smo v nekaterih, lahko bi rekel, stalni, jaz sem predsednik Odbora za zadeve Evropske unije, sem član Odbora za zunanjo politiko, kot tak je tudi v Slovenski demokratski stranki in poslanski skupini zadolžen za zunanjo politiko za evropske politike in kot take sem tisti kompetenten kandidat po štirih mandatih, ki takšne stvari ne nazadnje predstavlja, zaradi tega sem jaz prišel predstaviti, točno to zadevo na odbor. In me zanima prosim, če zavrtite magnetogram po tej seji, da boste videli kakšno meglo in kakšno relativiziranje sedaj bilo s strani teh treh kolegic. Branjenje nečesa kar je nekdo sam sprožil, nekdo, ki je sprožil

Torej, o čem vi govorite, spoštovane kolegice? In seveda, RTV pa se kolegica Janja Sluga oglaša, ena izmed glavnih tistih, ki je operativno peljala novelo Zakona o RTV kot takšna, s trotel bobna danes samo zbrane nevladne organizacije, ki jih vržejo noter predsednica države zaroti in izbere devet naših kandidatov. To je posmeh slovenski demokraciji in tudi evropskim vrednotam. Preden dam postopkovno, kolega, jaz sem res prosila, da se ne polemizira s kolegico, ker ni še odprta razprava, se ne more odzvati in ste spet polemizirali s kolegico Vonta. Tukaj na tem mestu opozorilo. Prav Prav tako prosim, da se ne polemizira s postopkovnimi predlogi, ker zdaj ste nekako razpravljali s kolegicami, ki so imele predloge o uporabi Poslovnika, ne pa same razprave, torej se tudi v tem kontekstu ne more odzvati. In definitivno, v tej sedanji razpravi niste bili omejeni na vsebino, ki jo sami predlagate, ampak ste šli obrazlagati za nazaj, zato dovolite mi, da vas še enkrat naprosim vse, spoštujmo drug drugega. Zavedam se, da se je začela predvolilna kampanja, da je več kandidatov, kljub temu prosim, da se ta tema EU volitev v tem kontekstu zdaj ne izrablja, ampak se osredotočite vsi skupaj na to priporočilo, čeprav se zavedam iz kje vse skupaj izvira. Zato še enkrat opozorilo,

torej kljub vašemu opozorilu je zdaj nadaljeval polemiko s Tamaro Vonta. Ni Tamara Vonta brala o kolegu Brezniku, Gibanje Svoboda je bralo o kolegu Brezniku in to ste slišali. Druga stvar. Vsebina Zakona o RTV, se tu podpredsednica z vami ne strinjam, sama vsebina zakona o kateri govori predlagatelj, ni tema današnje točke. Ni. In tretja stvar, jaz sem operativno vodila sprejemanje Zakona o RTV. To je čista laž. To je popolna izmišljotina in čista laž. O vašem postopkovnem sem seveda že odločila, se ne strinjate, ni noben problem. Kolegica Anja Bah Žibert, imate postopkovno. Hvala lepa, predsedujoča. Jaz se z vami strinjam, da je potrebno pač nekako spoštovati Poslovnik, tudi etični kodeks, ampak jaz res pozivam, predsedujoča, in verjamem, da se poskušate truditi, ampak da se to počne z vseh strani. Če nekdo v stališču polemizira s posameznikom, mu potem dovolite, da se brani. Če tega polemiziranja v stališču kolegice iz Svobode ne bi bilo, bilo, tega dela ne bi bilo. In ne zdaj tisti, ki odgovori, se pravi posledica nečesa je bila obramba, potem govorite, da boste dali opomin tej osebi, ne poveste pa, da boste dali, ne boste dali opomina tam kjer je bil izvorni greh. In seveda je to bilo nekorektno in jaz upam, da bo v nadaljevanju tako kot verjamem, da bo, da so pač razprave, razprave, postopkovni postopkovni replike pa replike, stališča pa stališča. Hvala lepa. trudim, da bi vsi spoštovali Poslovnik. Če kolega / nerazumljivo/, mislim, da je kolegica Vonta peta na vrsti v razpravi, pa boste lahko neposredno polemizirala, zaenkrat pa je dejstvo, da je kolegica predstavila stališče Gibanja Svoboda, in da v tem kontekstu ne more polemizirati z njo osebno, pač ni korektno, glede na to, da ne more ne replicirati ne razpravljati, ampak bo prilika, ker je peta na vrsti za razpravo, zato predlagam, da začnemo končno z razpravo in predajam besedo kolegu Horvatu. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Predstavniki Vlade, dragi kolegice in kolegi! Če gledamo samo vsebino te točke, torej transparentno delovanje institucij, razumem, slovenskih in evropskih, in ohranitev suverenosti Slovenije,

kakšne barve bodo. Mojo razpravo bom nekako uokviril v področje suverenosti ljudstva in vse skupaj dejansko uokviril, dal v evropski okvir, še posebej zato, ker smo 20 let po vstopu Evropske Slovenije v Evropsko unijo. ustavno načelo demokracije je utemeljeno z načelom suverenosti ljudstva. Izraža ga ključno določilo prvega stavka drugega odstavka 3. člena, ki pravi: "V Sloveniji ima oblast ljudstvo". Načelo suverenosti ljudstva se ne more reducirati zgolj na maksimo Salus publica suprema lex, kar pomeni javna blaginja naj bo najvišji zakon, na podlagi katere naj bi državna oblast služila interesom ljudstva in javnemu dobru, pomeni predvsem, da je ljudstvo edini nosilec oblasti. Bistveno je, da ljudstvo razpolaga z ustavodajno oblastjo, na podlagi katere pooblašča zakonodajne, izvršilne in sodne organe države za izvrševanje njihovih oblastnih pristojnosti po načelu delitve oblasti, kot sem napovedal. Smo 20 let polnopravna članica Evropske unije in nekako avtomatično se pojavlja vprašanje, kje smo danes, kje smo danes, 20 let po vstopu Slovenije v Evropsko unijo. To odločitev je praktično plebiscitarno sprejelo slovensko ljudstvo. Kje smo danes, po tem, ko smo leta 2008 prvič predsedovali Svetu Evropske unije in dobili oceno Slovenija - nova zvezda na evropskem nebu. Moj spomin na tiste čase je še izjemno živ in sprašujemo se ali je danes politična in medijska kultura takšna kot naj bi jo moderna srednjeevropska država v tem stoletju imela. Ali je sodstvo dovolj učinkovito, da lahko zagotavlja pravno varnost, sojenje v razumnem roku, enakost pred zakonom, zakonitost in pravičnost? Ali kot državljani zaupamo v sodne postopke? Ali nismo priča zlorabam prava in razpadu vrednot? Zlorabam prava s strani tistih, ki imajo moč - moč tudi, da najamejo odvetnike, da s proceduralnimi predlogi izigravajo zakon in učinkovitost. Imamo veliko odličnih sodnikov in sodnih postopkov, ki so vzorno končani. A na drugi strani, kako lahko zadeva zastara, in to še kazenska, ker je sodnik na dopustu? Ustvariti in vzpostaviti je treba pravni sistem, ki v praksi tudi deluje, in učinkovito pravosodje. Za to bodo potrebne tudi spremembe zakonodaje, posebej procesne. In zagotoviti odgovornost odgovornih, to se mi zdi ključno. Komu pa mi pravzaprav zaupamo vrhunske državniške naloge? Ljudem visokih etičnih kvalitet in moralnega čuta? če bi še dodal po Leonidu Pitamicu, slovenskem pravniku, politiku, diplomatu, ki pravi, je zapisal: "ne bomo ustvarjali, ne bomo delili in ne bomo našli pravice, če ni pravičnosti v nas samih". Državo imamo; rabimo še izobražene, neodvisne, strokovne in učinkovite pravnike in druge strokovnjake, ki bodo, upam, pozitivno spremenili slovensko prakso. In rabimo še voditelje, rabimo voditelje. Voditelje, ki bodo predvsem državniki, voditelje, ki bodo kot državniki videli interes države, ne pa voditelje, politike, ki vidijo le interes stranke in kako priti in se obdržati na oblasti vsaj še kak dan,

in imeli sposobnost uresničiti programe za izhod Slovenije iz takšne in drugačne krize in ustvariti boljšo prihodnost. Ko govorimo o demokraciji, naj ponovim: procedura je mati demokracije. Če pade postopek, pade vse, pade demokracija, pade svoboda tista z malo začetnico, padejo človekove pravice in polje avtoritarnih posegov v naša življenja se razširi do neslutenih razsežnosti in če kdo še živi v utvari, da se to dogaja samo drugim, se pošteno moti. Kaj je torej Slovenija v odnosu do Evropske unije? O tem smo govorili in še bomo. Po moje, Evropska unija je moja država, Slovenija moja domovina. Vse več represije tudi na novinarje in tudi posredno na aktualni politiki nelojalne politike se sprašujem, ali je to še moja domovina in posebej v času politične in tudi gospodarske krize se moramo poistovetiti s stavkom Župančiča domovina je ena, nam vsem dodeljena.

Hvala lepa predsedujoča za besedo. Mogoče bom res nadaljevala tam, kjer je kolega Horvat končal. Dejstvo je, da je temeljna ustavna listina jasna. Smo samostojna in neodvisna država. Res je, smo Evropejci, ampak v prvi vrsti seveda smo Slovenci, smo državljani Republike Slovenije in naša dolžnost in dolžnost vseh vej oblasti je, da zaščitimo našo suverenost. Težko smo jo pridobili in ne glede od kod prihajajo kakršnikoli, bom rekla, občutki, da lahko nekdo posega v našo državo, mu moramo reči stop, ne in to bi bila dolžnost tudi vlade v tem primeru. Zdaj, zakaj je zadeva tako zelo pomembna? Jaz mislim, da pač je pomembno zaradi državljanov to ponoviti. 2. 2023 je Ustavno sodišče zadržalo zakon o izvajanju, se pravi RTV zakon in njegovo izvajanje, da bo pač odločalo glede na pritožbo na Ustavno sodišče. Nekaj dni po tem, se pravi, 1. 2. marca, pride v Slovenijo komisarka za vrednote in transparentnost - transparentnost poudarjam, ker jo bom še izpostavila in obišče med drugim ravno ministra za kulturo, pa tudi ministrico za pravosodje, ampak kulturo in tudi Ustavno sodišče. Kmalu po njenem obisku Ustavno sodišče kaj odloči? Ne o vsebini zakona. O vsebini zakona še danes, leto dni po tem ni odločalo. Torej, mi sploh ne vemo ali imamo ustavno primeren zakon, ko govorimo o RTV-ju. Ne vemo, o vsebini ni odločalo, je pa odločilo, da naj se zakon izvaja tak kot je. In glede na vprašanja, ki jih je potem zastavil doktor Milan Zver, in so še kako ne samo primerna tudi potrebna komisarka za transparentnost ni želela odgovoriti in na poziv Evropski komisiji, da vendarle odda to poročilo, ki bi moralo zanimati vsakega poslanca iz Slovenije, zahteva Evropska komisija podaljšanje časa, potem pa, spoštovani, ta dolgi rok, ki so ga potrebovali, da na šestih straneh poročilo o komisarki za transparentnost, ki je na petih straneh podčrtano, očrnjeno, anonimizirano, če hočete drugače. Komisarka za transparentnost, zelo transparentno poteza Evropske komisije. In ker vendarle Zver želi dodatna pojasnila, prosi Evropsko komisijo, da razkrije te zadeve in ta do 30. 6. odgovori zopet z željo po podaljšanju roka. In kaj se zgodi? Obrne se na Urad Varuha za človekove pravice, ki pa odloči zelo hitro in zahteva, da se dokumenti posredujejo zdaj. Varuh je povedal svoje: "Dejanje oziroma obisk s tako netransparentno vsebino oziroma s tako problematično vsebino." Spoštovani, če nekdo ni sposoben v dveh mesecih povedati kaj je počel v Sloveniji, pa kakšne opomnike imel, ne vem, zdrava pamet reče, da je tukaj pač nekaj zvoni. In ja, zvoni. Odločalo se je, veste, o pomembni materiji, odločalo se je o javni Radioteleviziji Slovenija, ki jo morajo plačevati vsi davkoplačevalci in ki mora biti neodvisna in to neodvisnost je potrebno z zakonom ne samo omogočiti, ampak na vsak način tudi zaščititi. Kako smo zdaj svobodni na RTV sem pa že zadnjič povedala. Imamo dnevno sobo Štefančiča nazaj, ampak ljudi nam pa v rešilcih vozijo, zaradi izgorelosti in mobinga. To je pa zdaj stanje na javni RTV Sloveniji. Tako da, veste, mene ne vem, težko predstavijo. Državna sekretarka je v uvodu lepo povedala, to je izziv in odziv Vlade, to je izziv. To kar ste vi napisali v svojem odgovoru je izziv, ker ste tisto, kar bi morali v tej državi zaščititi, ste iskali način, da tega ne zaščitite. In seveda povsem neustrezen odgovor, saj pa Vlada ni bila na tem sestanku na Ustavnem sodišču. To je povsem neustrezno. Saj ministrica za pravosodje in ministri za pravosodje se tudi srečajo s predsednikom Ustavnega sodišča, saj podajo svoja poročila in tako naprej. Problem pa je kaj je delala komisarka za vrednote in transparentnost v času odločanja o tako pomembnem zakonu. Res je, bila je menda na parih ustavnih sodiščih že, ne vem, treh državah, ampak ali so takrat ti ustavni sodniki odločali o tako pomembni materiji kot v Sloveniji? Ja, niso

povedo veliko. Ampak v končni fazi, ali veste, to je kot bumerang, naslednjič bo prišel nekdo drug in bo zopet prekoračil vsa svoja pooblastila in bo začel tukaj hoditi po ministrstvih, po pravosodnem sistemu, kamorkoli se mu bo zljubilo in bodo pripravljali neka poročila, zato seveda pač podpiram vse predloge. Dolžnost vseh nas, predvsem pa v hramu demokracije bi bilo, da naredimo vse, da dejansko se deluje transparentno tudi v institucijah EU,

hvala lepa. V bistvu že po dosedanjih izvajanjih se kaže, da je pobuda, ki jo imamo na mizi, vsebinsko v resnici tako prazna, da je pač potrebno govoriti o vsem drugem.

to je tako kot če bi se pogovarjali tako kot se ponavadi na začetku plenarne seje, opozicija vsakič oglasi in opozori, da na celo kopico poslanskih vprašanj še ni bilo odgovorjeno, predsednica Državnega zbora seveda na to reagira, pozove Vlado, da naj čim prej na ta neodgovorjena poslanska vprašanja tudi odgovori. In o tem se pogovarjamo. Komisarka Jourová je komisarka za vrednote in preglednost in je seveda tudi komisarka, ki je tista, ki je ves čas glasna, ko gre za vladavino prava. Vsi vemo, da se vsakič izdajajo poročila o stanju vladavine prava tudi v evropskih državah in komisarka je tista, ki se dosledno oglaša, ko se pokaže, da se v določeni državi stanje vladavine prava slabša, ko so nekatere sporne prakse, na katere opozarja in takšne sporne prakse so seveda bile pod prejšnjo vlado tudi pri nas. In komisarka se je oglasila večkrat, glasno, jasno in od tu zdaj izvira seveda današnja točka dnevnega reda. Če pogledamo samo mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je dolgo pet strani, ampak če ga na hitro povzamem, pravi: niso prave podlage, niso navedene prave tožbe, nejasno je kaj bi predlagatelj sploh želel in tudi ni jasno kaj naj bi v tem primeru Državni zbor ali Vlada Republike Slovenije sploh naredili, tudi ni jasno, kakšno vlogo imajo naše inštitucije v postopku poslanskega vprašanja evropskega poslanca in tudi ne opiše, kaj so dejansko konkretne okoliščine, ki naj bi kazale na vmešavanje evropske komisarke v suverenost naše države kakšne so te kršitve. Torej z eno besedo megla, megla, ki ne služi ničemur drugemu kot populizmu in predvolilni kampanji kolega Breznika, ničemur drugemu. In tudi v njegovih razpravah je to zelo jasno, sicer ne bi porabil 15 minut časa predlagatelja, da bi polemiziral s tremi postopkovnimi predlogi. Če bi imel vsebine dovolj, tega časa ne bi mogel vzeti. Torej, gospa Jourová je komisarka za vladavino prava in te svoje obiske izvaja ves načeloma po državah, kjer zazna določene probleme in v Sloveniji je takrat zaznala določen problem, ampak je pa treba povedati tudi to, da zadeva, ki jo SDS problematizira, torej obisk ustavnega sodišča je za evropsko komisarko nekaj povsem običajnega, ni ne prvi obisk Ustavnega sodišča v kakšni državi, pa niti ne zadnji. Bila je na primer na Ustavnem sodišču Romunije, Bolgarije, Češke, Poljske, Španije pa tudi Nemčije. In tam ni nihče problematiziral, celo v Nemčiji ni nihče problematiziral, da je to vmešavanje v suverenost. Nihče. Tudi kolegi iz opozicije se takrat, ko je bila na nemškem ustavnem sodišču, niso oglasili, da je to čudno, niso. Smo pa že na odboru slišali, kolegica Vonta je izpostavila, kakšna so bila pa navodila za odgovarjanje na poslanska vprašanja v času prejšnje vlade v tem Državnem zboru. In tudi tam se ni nikomur zdelo problematično to, da šef kabineta predsednika vlade naroči ministrom, da v odgovorih na poslanska vprašanja ne smejo dati nikakršnih konkretnih podatkov, nikakršnih. Da se poslancem, ki imajo pravico do teh podatkov ne da, to se pa zdi v opoziciji povsem običajno, da se po birokratsko odgovarja poslancem na konkretna vprašanja, kratko in jedrnato, seveda brez vsakih podatkov. Naj zaprosijo za njih na podlagi informacij javnega značaja. Oprostite, to pa je problematično in takrat bi pa morali sedeti na taki seji in o tem razpravljati takrat bi vi morali biti najbolj glasni in opozoriti na to. Sicer pa smo vajeni že te vaše prakse, vajeni smo tudi zlorabe vsebin točk dnevnega reda, ki jih imamo na mizah, da seveda izrabite te stvari za stvari, ki vas najbolj bolijo, ki aktivirajo vašo volilno bazo, in ki širijo in trosijo laži. Kot je bila tista prej, da sem bila jaz glavna operativka pri Zakonu o RTV Slovenija, to je ena izmed, ampak nimate ovir, nimate nikakršnega sramu za takšno izjavo. V tistem trenutku, ko vam pade ta misel v glavo, ne razmislite, samo rečete, ker lahko ker se nič ne zgodi. In potem na osebnem nivoju obračunavate s kolegicami poslankami, s kolegicami poslankami, s kolegi bolj redko, s kolegicami poslankami in tudi z evropsko komisarko, in jo na osebnem nivoju diskreditirate, omalovažujete, navajate neke stvari, ki nimajo popolnoma nobene zveze z njenim obiskom v Sloveniji, nobene zveze. In tisti, ki jo je predlagal na to funkcijo je, verjemite mi, dobro premislil zakaj jo je predlagal, kako jo predlaga in vse to kar ste vi govorili tudi vzel v obzir, ampak to ni vaša naloga. Ni vaša naloga. Govoriti o tem, da se moramo med sabo sporazumevati in spoštljivo komunicirati, pred tem pa popljuvate vse in vsakogar, je najmanj dvolično. Govoriti o integriteti evropske komisarke, ki je v okviru svojih pristojnosti in zato, ker te pristojnosti ima, prišla izvajati obisk, opravljati svoje delovne naloge, ki jih je dolžna opravljati, potem se je pa na takšen, na takšnem osebnem nivoju lotite in to ravno vi govorite o integriteti, ki ste 130 kilometrov na uro vozili po ljubljanski obvoznici in napihali, pa še vedno sedite v tej hiši, na tej funkciji, kjer vas ne bi smelo biti, če bi mene kdo kaj vprašal. Vi govorite o integriteti. In tudi še od vas nisem nič slišala o podjetnem ustavnem sodniku, vsaj kakšne obsodbe.

Torej nadaljujemo z dvigom te megle, ki je pravkar spet pustila kandidatka za evropsko poslanko na listi Svobode. Toliko samo za slovensko javnost, govori o nekem mojem prometnem prekršku za katerega se nisem prepiral s policisti, plačal kazen, šel na še ene volitve, spoštovane kolegice in kolegi, in dobil še tisoč glasov več kot na treh volitvah pred tem, torej tukaj sedim z glasom veliko večino ljudi iz Slovenskih goric, ki so povedali preko teh volitev kaj si mislijo tudi o tistem postopku takrat izpred štirih let. Nadaljevanje. Danes govorimo o primeru hudega intervencionizma, Zavajanje, da je to neka predvolilna kampanja, glejte, za mene osebno, za kolegici, ki jih poznam, je volilna kampanja ves mandat, ki ga opravljamo vsak dan. Volilna kampanja je, da se večinoma vozimo vsak dan v Ljubljano, da smo na terenu, med ljudmi in da rešujemo stiske ljudi. dajemo pobude, ideje in ne nazadnje, ko bodo ljudje pogledali tudi statistiko Državnega zbora, mislim, da imam več kot 300, 320 tisoč izgovorjenih besed, to pomeni, da sem eden izmed najbolj aktivnih poslancev tukaj v Državnem zboru vsa leta, ne samo letos in ne samo pred volitvami. In za mene so vsak dan volitve. Seveda jaz lahko stopim, spoštovana kolegica Sluga, če so jutri volitve v Državni zbor ali evropske volitve ali kakršnekoli bodo, pred ljudmi in povem, kaj sem naredil. Med tem časom, ko je tekla seja, se moral iti ven, ker imam tri telefone, ne vem na katero otvoritev naj grem, ker me vabijo pač na vse to, kar sem naredil za svoje kraje, pa tudi za kraje izven tega. Od Dvorane Tabor do kolesarskih poti, preprečili smo migrantski center, ki ga je zelo spodbujala tudi preko SMC ja, nekoč Janja Sluga, v Lenartu smo nagnali njenega bivšega kolega iz Črnega lesa in tam postavili danes dom za starostnike. Za to so mi ljudje hvaležni, za to me ljudje izvolijo. Imamo eno najnovejših čistilnih naprav v Lenartu in pravkar, v petek, podpisujemo veliko pogodbo za prenovitev slovenske lenarške šole po 40 letih, z mojo zaslugo, ker sem kot pobudo dal tretji Janševi vladi in dobili 74 milijonov evrov. Vidite, to pa je zdaj reklama, ker imam kaj za povedati. Politika niča, politika praznih besed, spuščanje megle in relativiziranje, ko gre za, lahko bi rekel, nek političen pritisk neke komisarke, ki ima katastrofalno integriteto, ki je bila v priporu, torej, šlo je za sum kaznivega dejanja, ne prekrška, ne, to pa meni omenjate. to je primer politike niča, kot pravijo. To so ljudje, ki pred vsakimi volitvami, ki nimajo kaj pokazati, gredo v novo stranko in z novo stranko kandidirajo na novih volitvah zdaj bo pa čisto vse drugače, nova blagovna znamka in novo ime. Bojte se novih obrazov! Nikoli niso nič prispevali k slovenski demokraciji, vedno pa spuščali meglo velike obljube in na koncu se je vse končalo s katastrofo, v gospodarstvo, v kmetijstvo in še kjerkoli. In zdaj se taka politika nadaljuje s svojimi kolegi povezani v neke politične skupine tudi na Evropskem parlamentu, kar je pa, lahko bi rekel nonsens, ki se dogaja, predvsem obramba malih držav v Evropski uniji, aktivnih poslancev, ki se zavedajo evropskih pogodb, pristojnosti Evropske komisije na eni strani in suverenost držav kot v vseh treh vejah oblasti, je pa tisto, kar se drži. Poglejte, za predsednika Ustavnega sodišča. Za predsednika Ustavnega sodišča bi se lahko sam izločil, sam bi lahko rekel smo pred pomembno odločitvijo, glejte, gospa evropska komisarka in ne bom se sestal z vami, ne vem kdo vam je sploh priporočil ta sestanek smo pred pomembno odločitvijo. Bordojska deklaracija predvsem v svojem svojem 75. členu govori o videzu nepristranskosti, ki bi jo moral ustvariti predvsem predsednik najvišjega, lahko bi rekel, specializiranega sodišča, kot je Ustavno sodišče na področju človekovih pravic in pa branjenje Ustave. Lahko bi se sam izločil. Torej, krivda je tudi v tem primeru v tem srečanju obojestranska. In tudi njene izjave in kronologija, torej nekdo, ki je za integriteto, se umakne, noče več sploh govoriti. Sedaj, ko je kolegica Tomčeva prosila za nekatere izjave, kaj misli sedaj o tem modelu po katerem deluje po noveli Zakona o RTV, sedaj je RTV to kar je kolegica Bahova danes razlagala, ko z rešilci odpeljejo voditeljico zaradi mobinga, psihičnih pritiskov na ljudi, ker pač drugače razmišljajo. Odlični mladi novinarji, ki jih umikajo iz RTV. Govoril sem o parodiji, kjer predsednica države v trotl bobnu iz Loterije Slovenije vrti, kjer dajejo samo tista imena, ki jim odgovarjajo za tistih nevladnih organizacij, ki so v bistvu provladne kot takšne. In to je parodija neke javne RTV televizije, ki bi morala zasledovati prvo načelo pluralnosti. In seveda in še enkrat ponavljam, vsak nastop v parlamentu, vsako dejanje poslance in poslanke mora biti takšen kot da so vsak dan volitve ali pa kot da bo jutri volitve, potem boste vsi boljši. Potem boste vsi lahko tudi v času volilne kampanje samo lahko odpeljali pa pogledali kaj ste naredili in bili izvoljeni. In to je politika, katero jaz zasledujem, spoštovana kolegica Sluga. To ni politika. Ni čas spuščanje megle. Bil sem skozi izvoljen pod eno blagovno znamko, to je Slovenska demokratska stranka, ki ima v svojem logotipu, da gradimo Slovenijo in tudi sam pravim, da gradimo Slovenijo in po takšnem delovanju je treba graditi tudi Evropsko unijo. Evropsko unijo je treba tudi postaviti. To ni, kar danes govorimo, ni evroskeptizem, je proevropsko delovanje. Predvsem pa bi zasledil, da tudi kot ste kandidatka za evropsko poslanko, obe kolegici, da boste zasledovali suverenost Slovenije, ki še imamo v tem primeru. Ker ko se bo zgodilo obratno, sam tudi ne bom tiho. Če bom tu v parlamentu, me ne zanima, ali bom izvoljen Tudi če se bo neki ekstremni desni človek pojavil, pa bo prišel v Slovenijo, pa bo hotel v neki, lahko bi rekel, vzorčni zvezi z neko stranko tukaj pritiskati na sodnike ali pa na še koga v tej instituciji bo, se je treba oglasiti, treba biti aktiven. Tako kot se je oglašal vsa ta leta gospod Klemen Jaklič, spoštovana kolegica. Človek, ki je končal in doktoriral na dveh najbolj elitnih pravnih fakultetah na svetu. Človek, ki je do danes imel z največjih avtoritet, ki obstajajo v Ameriki in tudi v Angliji na teh pravnih fakultetah, lahko bi rekel poverilno pismo, ki ga še do zdaj noben Slovenec, Slovenka ni dobila na takem nivoju, kjer so ga opisali najbolj eminentni pravniki, kot pravnika, lahko bi rekel. Vrhunskih sposobnosti, ki je, kateri delovanje je šlo vedno v smeri prava in branitvi prava in nenazadnje je zelo zanimivo, da na tem, da na tem listu, ki smo ga dobili, ki ga je dobil takrat bivši predsednik republike, gospod Pahor, so podpisana vrhunska imena, akademiki na najvišjem nivoju s področja ravno ustavnega, evropskega ustavnega prava in človekovih pravic, ki so levičarji, ki je en celo vodja kabineta Baracka Obame, je nekoč. Zelo zanimivo. Imamo tukaj predsednico Državnega zbora, ki je pravnica, ki ne pozna Zakona o sodnih, o sodniški službi in Zakona o Ustavnem sodišču, ki jo kar tako napade. Zdaj ste me dobro, da ste me to spomnili, pa nisem napadel predsednice Državnega zbora, ki je danes ni tukaj, ravno zaradi tega ne, ker vsak si gradi svojo integriteto s svojimi zdrsi ali pa dobrimi zadevami, vsak ima tudi kakšen zdrs, se strinjam, to je človeško. Kdor hodi po stopnicah, lahko pade po stopnicah, kdor pa ne hodi po stopnicah, ker ni naredil čisto nič v življenju, nima kaj narediti. tudi to je bil zanimivost. Danes je kolegica Vonta na začetku vaše razprave govorila o tem, da je Ustavno sodišče samostojen organ in ne vem kako naprej, je samostojni organ, zakaj ga predsednica zakonodajne veje oblasti blati in govori o enem ustavnem sodniku, ki bi moral biti neodvisen, da je kršil neko integriteto in da je deloval v neskladju z zakonom, kar sploh ni res. Sedaj ta afera prihaja v drugo fazo, kjer se blamirajo nekateri pravni strokovnjaki, za katere si nisem mislil, ki politizirajo, moralizirajo, čeprav je zakon jasen, taksitativno našteva točno zakaj je dovoljeno in ne našteva oblik dela s katerimi lahko to opravljaš. In oprostite, po celem svetu, kjerkoli sem hodil je v vsakem, tam kjer imajo ustavna sodišča, večino evropskih držav ima, so sodniki tisti in želja je in nenazadnje mora biti želja tudi v Sloveniji, da najboljši pravni strokovnjaki, da si vzamejo še dalj časa, da predavajo, lahko bi rekel slovenskim študentom prava. Jaz mislim, da je to, da je to, lahko bi rekel celo neka moralna obveza najvišjih pravnih strokovnjakov ,in če nekdo predava s pravnih trenutno, lahko bi rekel, eminentnih lastnosti, z eminentnima dvema doktoratoma, človek, ki je napisal eno najboljših knjig, ki jo citirajo v Harvardu, torej ki govori o evropskem ustavnem pravu o kompletnem pregledu evropskega ustavnega prava jaz mislim, da je to neka dobrodošla lastnost, da predava študentom pravnih fakultet v Republiki Sloveniji. Prenos tega znanja tako eminentnega človeka, ki je 17 let preživel v tujini, jaz mislim, da je to nekaj dobrega. In problem tega, kar govorite, pa je seveda, da se vračam nazaj, torej primer tega hudega intervencionizma, ki si ga je privoščil nekdo, ki prihaja iz točno določene politične skupine. Slovenski državljani morajo vedeti, da pred leta 2019, pred zadnjimi evropskimi volitvami smo v Sloveniji, v Evropski uniji imeli približno sedem držav kjer so vlade vodile, kjer so bile vlade desnosredinske in 20 držav levosredinskih vlad, zato se naj ne sprašujejo v kakšnem stanju je danes Evropska unija. 20 proti sedem je bilo razmerje, torej tistih delegiranih evropskih komisarjev v Evropski komisiji, 20 proti Ne bi tega razlagal, če ne bi tudi von der Leyenova, ki sem ga kritiziral v Bukarešti, povedala, rekla, spoštovani kolega, ja, jaz sem predsednica Evropske komisije z EPP, vem, da ne boste glasovali za mene, da mi očitate ne vem kaj, ampak razmerje je bilo 20 plus 7 evropskih komisarjev. Ali bi vi naredili boljše? Tudi to je treba povedati ljudem, saj ne poznajo teh zadev. In ja, spoštovana kolegica, strinjam se z vami, vedno ko delujem v Državnem zboru, delujem na način tako v tistem retoričnem smislu kot v tistem fizičnem smislu, ko delujemo na terenu, pa ne samo sam, vsi kolegi, ki jih vidite tu za mano, vsi so izredno aktivni v svojih okoljih in vsak od njih ima za pokazati številne projekte v svojih okoljih, zato imajo vsi, lahko bi rekel dejansko neko legitimiteto, lahko prihajajo vedno znova, znova pred ljudmi, pod isto blagovno znamko SDS gradimo Slovenijo. Najlepša hvala. Hvala. Preden dam vam postopkovno, bom sama povedala par besed. Najprej bom sama povedala, postopkovno, če dovolite. Na začetku sem vas prosila, da se vsi spoštujemo drug drugega. Prosim tudi, da se spoštuje mojo besedo kot predsedujoče.

o vsebini vašega priporočila. Jaz lahko za vse preberem v celotno vsebino priporočila, da bomo vedeli o čem se sploh pogovarjamo. Definitivno pa prosim, da ne izrabljate te dvorane vsi skupaj za dvorano za predvolilna soočenja, zato bo še veliko, veliko priložnosti. Izvolite, kolega Sluga, imate repliko, ampak pred tem je postopkovno želela kolegica Tamara Kozlovič. In samo še nekaj, to je res zadnje opozorilo, naslednjič bom dala opomin, ker je točka dnevnega reda jasna in ni vprašanje kaj je kdo dosegel na volitvah. Velja za vse. Torej moj postopkovni predlog je, da v skladu s 77. členom poslancu Brezniku izdate tokrat opomin, ker ste ga predhodno že dvakrat opozorili in vašega opozorila ni upošteval in vas na nek način s tem ni spoštoval. Kot tudi vas prosim, da se dosledno upošteva tudi 78. člen Poslovnika, prvi odstavek, kjer lahko vi kot predsedujoča tudi odvzamete besedo tistemu poslancu, ki zlorablja besedo. Zdaj pa, kar se tiče novih obrazov, tega sem se v dveh letih v tej dvorani tako naposlušala in se res sprašujem ali torej naj se naši državljanke in državljani bojijo kolega Hoivika, kolega Kosija tudi onadva sta nova obraza,

tako počez odvzemala besedo, gospod je le predlagatelj, ima pravico obrazložiti vsebino, ki je predlagan, ki je seveda lahko širša od tega priporočila. Moje opozorilo je šlo namesto, da smo vsi spoštljivi drug do drugega in da se vsi osredotočimo na samo vsebino, ne pa da izrabljamo to točko za predvolilno kampanjo. Velja za vse.

In res je, ne samo, da smo v razpravah nekateri danes slišali vse drugo, kar bi morali, tudi o dejanjih nekih kolegov izpred dveh mandatov, pa pustimo to kje je kdo v kateri stranki po treh mandatih in tako naprej, pustimo to, se bom tega izognila, ampak to je nedostojno in perverzno. Potem pa iz iste stranke letijo postopkovni predlogi, kako smo mi nekorektni. Celo poslušala sem, da nisem razpravljala o vsebini, sem samo o vsebini razpravljala. In vam dajem podporo pri tem, da ne jemljete teh postopkovnih predlogov resno, ker niso samo nekorektni, tudi postopkovni predlogi niso, ker so polemike po tem, tako da jaz vam pa dajem podporo in vodite sejo tako kot ste jo do sedaj. In jaz upam, da bodo nekateri s temi strastmi pred volilnimi, oprostite no, tri točke imamo danes na dnevnem redu, ena sama predvolilna kampanja. Pa zdaj poslušamo mi v SDS, da se gremo v volilno kampanjo,

Ja, jaz se seveda moram odzvati, ker očitno kolega Breznik ni razumel tega, kar sem povedala. Najprej je začel preštevati svoje volivce, kar pomeni, da se je počutil nagovorjenega, hkrati žal seveda to tudi pomeni, da ne razume trenutne ureditve, ki je lahko sporna o velikosti volilnih okrajev in številu volilnih upravičencev v posameznem volilnem okraju, seveda tega ne razume. Čutil je tudi potrebo, da izpostavi vse svoje in tuje dosežke, kar potrjuje mojo predpostavko, da gre pri tej točki izključno in zgolj za volilno kampanjo. Nisem pa govorila. To, na kar se je pa kolega Breznik odzval, pa v moji razpravi sploh ni bilo. **26. TRAK: (SC) – 11.55** (nadaljevanje) Torej, jaz v svoji razpravi nisem govorila o tem, kaj si jaz mislim o odgovoru evropske komisarke na poslansko vprašanje evropskega poslanca. Nisem o tem govorila. Lahko pa povem, da tudi jaz na njegovem mestu ne bi bila zadovoljna. Ampak on ima kot evropski poslanec in kot fizična oseba na voljo vse vzvode, da odreagira na to in nikakršne vloge nima slovenski parlament pri tej njegovi reakciji na odgovor komisarke. Hvala. Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima kolega Hoivik, izvolite. **ANDREJ HOIVIK (PS SDS):** Hvala lepa za besedo. Zdaj eno od priporočil Vladi je bilo tudi naj ta od Evropske komisije zahteva vso interno komunikacijo kabineta evropske komisarke, gospe Věre Jourove, ki je povezana s pripravo njene misije v Slovenijo, torej marca 2023. Zdaj, prej je predstavnica Vlade v stališču dejala, da Vlada poudarja transparentnost javnih organov. Dokažite to transparentnost! Niste izglasovali tega sklepa na matičnem odboru in seveda to kar pravite, da se držite transparentnosti in javnosti delovanja ne drži. Dejali ste, da Vlada spoštuje Ustavo, res? Predsednik Vlade spoštuje Ustavo? Samo poslušajmo predsednika Vlade izpred šestih mesecev kaj je dejal na javni, po mojem mnenju sicer zdaj levičarski RTV: /

tako, slišali ste tisti odmeven prispevek predsednika vlade, šefa te vlade, kako on spoštuje Ustavo. Govorimo v času, ko je Ustavno sodišče še vedno zadrževalo. Še zdaj zadržuje Novelo Zakona o RTV, mineva že več kot 300 60 dni. Neverjetno pa se nam zdi in to je tudi razlog te izredne seje, da pa je Ustavno sodišče po zadržanju februarja 2023 par tednov oziroma en teden kasneje obišče tudi ta Državni zbor in predsednika Ustavnega sodišča gospa Věra Jourová in potem v pičlih 55 dneh ustavni sodniki odločijo, da ne bodo več zadrževali Zakona o RTV, ker je tako v javnem interesu. Pa kdo koga farba? Zanimivo pa je, dokler ni prišlo do te odločitve je predsednik Vlade skoraj vsakodnevno govoril, nalaga ustavnemu sodišču, želim si, da čim prej Ustavno sodišče odloči v primeru RTV. Po maju 2023 jaz niti enega stavka s strani predsednika Vlade nisem slišal, da bi želel, da Ustavno sodišče po več kot 360 dneh odloči v primeru RTV in seveda bi sam priporočila podprl, če ne bi bila zavrnjena že na matičnem

na tak način od zdaj naprej kot poslovniška parlamentarna praksa dovoljena vsem in vsakomur? Če se zmenimo da, potem ni problema: samo za vse enako, recimo, koliko minut, koliko sekund in potem imam tudi jaz ene par takih lepih,

da to bodisi prediskutiramo na Kolegiju predsednice, bodisi pa še bolj primerno bi bilo na Komisiji za poslovnik, kjer naj se to res raztolmači. Postopkovno, kolega Hoivik. Ampak o tem sem zdaj že odločila. Prosim. Ja, hvala lepa. Ja, moj postopkovni predlog je pravzaprav podoben od kolega Sajovica, dajmo to razjasniti. Ali se sme predvajati? Mislim, da je v javnem interesu, da ko operiramo s tem, in jaz sem operiral z besedami direktno s strani predsednika Vlade v tisti oddaji TV odmevov, z gospo Tanjo Starič, da to naredimo. Kolega Sajovic, se pa vi dobro spomnite, vsaj za časa tega mandata je to prakso vzpostavila vaša, žal že tamle sedeča stran, daleč stran od vas, Mojca Šetinc Pašek, ko je to sama predvajala. Hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Smo končno soglasni. To vprašanje bo šlo naprej na Komisijo za poslovnik, vsaj tukaj smo soglasni. Besedo ima kolegica Vonta, izvolite.

kako je nekdo odšel iz novinarstva pa se vračal in podobne neumnosti, dajte vsaj preveriti. A veste, za razliko od nekaterih, pač, ko zapustiš svet novinarstva, ga zapustiš, če greš v politiko. Torej ne ustvariš novega strankarskega medija in se razglašaš za neodvisnega novinarja. Eni se tega držimo, večina pač ne. In če smo že, v bistvu je bila ta seja nekako v liku in delu Věre Jourove. Jaz se ne bom spuščala v to, jaz nisem njena, ne vem, odvetnica ali karkoli, o tem, da je bila priprta in to. Glejte, tudi predsednik Vlade, bivši, je bil zaprt, priprt, vse živo. Ali bomo zdaj začeli takole se pogovarjati? Torej, če je nekdo bil zaprt, priprt, potem kaj? Mislim, ne pljuvajte v lastno skledo, bodite vsaj toliko pametni, no, in se ne smešiti. Ampak glede na to, da se predlagatelj te točke spozna resnično prav na vse, taki ljudje so res izjemni, je pa res, da se jih je za bati. Jaz se najbolj bojim ljudi, ki se spoznajo na vse. Ker gospod Breznik predpisuje tudi apaurine na sejah, označuje histerijo in podobno. Tudi, tudi poslanki Nataši Sukič je že povedal, da so njene razprave tako neumne, da jih nikoli ne posluša. Mislim, glejte, jaz takega človeka pač resno ne morem jemati. Lahko je uglajen, mi je popolnoma vseeno, ampak takega človeka ne moreš resno jemati, oprostite, ker praviloma se tako pogovarja predvsem s poslankami. To je dejstvo. To je neizpodbitno dejstvo. Lahko potegnemo vse magnetograme ven, pa bomo hitro videli, ker ženska, če si upa kaj povedati malo bolj kunštno, je histerična, pa naj vzame apaurin. To je bilo zadnjič slišati. Jaz mislim, da je to tudi za kakšno presojo, etično, oprostite. In še nekaj, ali je suvereno to, ali je suverenost to, da daješ intervju na proruskem Voice of Europe. Janez Janša,

svoje družine, ženske in jih ne opredeljujem, ali so ženske, nekdo, ki pa govori svoje norije, pa izklopim svoje zvočnike, ne glede ali je to moški predstavnik ali ženski predstavnik. Tukaj se lahko, bi rekel, nimam namena oglašati, zato ker se mi zdi, da se učiš lahko od ljudi, ki vedo več od mene. Nekdo, ki pa tukaj stresa, lahko bi rekel, neke puhlice in dela za tiste, ki ga poslušajo na dolgi rok, maloumske veleposestnike, oprostite, je pa boljše, da se notranje izklopite pred takimi in ja, gospo Tamara Vonta, poleg gospe, ste tudi vi eden izmed tistih, ki jih ravno ne poslušam. Danes se pač moram kot predlagatelj oglašati / nerazumljivo/ navadno na vaše, lahko bi rekel, izvajanje tukaj v Državnem zboru vsa leta ne oglašam. Druga zadeva, zelo zanimivo je ta drugi del. Tukaj vidite to črto. Nekdo je kriv, ker je dal za nek medij, za katerega bi se naj ugotovilo, da bi ga naj Rusi financirali, intervju. Ali ni neko načelo demokratičnosti, pluralnosti, da medije ne označuješ in da probaš z vsemi biti nekako enak, dajati izjave, a zaradi tega je Slovenska demokratska stranka proruska? Zaradi tega je SDS in pa gospod Janez Janša ali pa kolega Zver ali pa kolega Šuhelj proruski? Jaz sem povedal pred nekaj tedni, v Tarči, tukaj ste imeli resolucijo Evropskega parlamenta, ki smo jo pripravili, ki je tukaj imela naziv deklaracija, torej o uvrstitvi Rusije na seznam držav, ki podpirajo terorizem, zakaj, za katero se je sedaj izkazalo, da je sodelovala z iranskim režimom in posledično vplivala tudi na spopad ali pa na napad Hamasa 7. oktobra. Torej, kako ste glasovali, kako so glasovali vaši predstavniki, torej, tudi predstavnica, ki je na listi, v Evropskem parlamentu, torej branili so Rusijo, branili so Rusijo, tudi mladi kolegi, ki nas poslušate. Branili ste Rusijo in branili ste Rusijo tudi tukaj. Še nekaj, resolucija se navadno v nacionalnih parlamentih parafrazira, lahko bi rekel, lahko to traja tedne, mesece, lahko traja tudi leta. Do takrat, ko smo mi vložili sedem držav, lahko bi rekel, ratificiralo. Veste, kaj pa je zanimivost te resolucije? Da pa je Slovenija pod vlado Roberta Goloba,

ki bi naj se domnevno financiral iz Rusije, da je nekdo dal izjavo za nek medij. Ali jaz zdaj naj vem, zunaj, če pride nek novinar pa reče: "Jaz sem novinar tega in tega, gospod Breznik, boste dali neko izjavo za to, pa to, pa to", ali pa intervju dan kasneje izvem čez dve leti, da je to nekdo financiral, ki ima neke zveze, kakšno zvezo ima to, ali je proevropsko ali prorusko? Slovenska demokratska stranka je proevropska stranka za razliko od vas, ki danes dokazujete, da boste servilni do vseh norij, ki jih Evropska unija pod zadnjo komisijo napoveduje, smo mi tisti, ki bi rad tudi evropsko tudi evropsko kot takšno, evropske institucije gradili s tem, da jih izboljšujemo, da se take napake, ki jih je Vera Joureva počela v Sloveniji, tak intervencionizem, ki se je počel, da se odpravi. In to je namen današnje seje. To je namen današnje seje. In poglejte, začeli ste z diskreditacijami mene, potem sem se branil, potem so sledile tri vaše kolegice, ja, to pa ne sme se braniti, on ne sme ničesar nazaj povedati, kljub temu, da so me trikrat obtožili, da sem kandidat za evropskega poslanca. Jaz se vsak dan, kot sem danes že večkrat povedal, čutim, tudi moji kolegi kot so drugi dan volitve, zato tudi tako delujemo in zaradi tega me ni strah in ničesar stopiti pred slovensko javnost, to je pomembnost nekega političnega delovanja, če smo res predstavniki ljudstva.

začetka teh predvolilnih soočenj kandidatov za evropske volitve, imamo v tem parlamentu očitno / nerazumljivo/ in v SDS, predlagatelji današnje točke in v Gibanju Svoboda in tukaj v Levici in tako naprej. To, kar danes obravnavamo kar imamo na mizi je nekih 5 zelo mogočnih priporočil o večji transparentnosti delovanja inštitucij in zagotavljanja suverenosti Slovenije, o tem se mi danes pogovarjamo. In glavni razlog zakaj se o tem pogovarjamo pa je seveda ta notorični dvodnevni obisk podpredsednice evropske komisije marca lani v Sloveniji in predvsem sumničenje vodstva SDS o čem naj bi se podpredsednica evropske komisije pogovarjala s predsednikom našega Ustavnega sodišča Matejem Ačetom, češ da naj bi beseda tekla tudi o odprti zadevi, se pravi o odprtem »case-u« Zakon o RTV Slovenija. Zdaj pa jaz ne vem, jaz nisem bila tam na tem sestanku, nisem bila muha v tistem prostoru, ko sta se onadva pogovarjala, tudi ne vem, če je kakšna kamera. Ste jo vi mogoče tam imeli, da ste videli kaj sta se pogovarjala, slišali kaj sta se pogovarjala? Ali je beseda res tekla o tem? Ali je sum, ki ga vi imate in ga je postavljal v svojih vprašanjih Evropski komisiji vaš evropski poslanec Milan Zver, res že dokaz? Jaz mislim, da ni sum, ni dokaz. Oba udeleženca tega srečanja, tako podpredsednica Evropske komisije Věra Jourová kot predsednik našega Ustavnega sodišča gospod Accetto, sta izrecno zanikala, da bi se dotikala tega odprtega »case-a« na Ustavnem sodišču. Tisti, ki je na tem dvodnevnem obisku odpiral vprašanje Zakona o RTV Slovenija, ste bili kolega Breznik vi, saj ste to prej v uvodnem nastopu povedali, da ste posebej izpostavili vprašanje RTV. Jaz ne vem pa če sta onadva. Torej, kar imamo danes, je nek sum na mizi, neka domneva, se pravi plod bogate domišljije prvaka SDS in vašega evropskega poslanca gospoda Zvera, kaj naj bi se ta dva človeka o zakonu o RTV pogovarjala in kako naj bi domnevno podpredsednica vplivala na postopek na Ustavnem sodišču. vsi odgovori, ki so jih na vprašanja gospoda Zvera, kolikor sem brala, poslali iz Evropske komisije in izrecno poudarili, o tem beseda ni tekla, ona se ni vpletala odprto zadevo. Se pravi, s čim imamo opravka? S sumi, domnevami, izmišljijami, kaj se skriva pod nekimi zatemnjenimi zadevami v tem odgovoru, kjer so znova v Evropski komisiji izrecno povedali, da so odgovorili in odprli samo tisto, kar je gospod Zver spraševal tisto, kar je počrnjeno, kar je potemnjeno? Pa ni del njegovih vprašanj, se pravi, tega ni v teh odgovorih, skratka, o tem je danes naša dilema,

Imamo primer klevetanja, diskreditacije dveh zame uglednih oseb, eno je podpredsednica Evropske komisije, drugo je predsednik našega Ustavnega sodišča. In ko imamo opravka s tovrstnim klevetanjem in s tovrstno diskreditacijo teh dveh oseb, imamo opravka z diskreditacijo dveh inštitucij. Eno je Evropska komisija, drugo pa je naše Ustavno sodišče. če prav razumem, da gre za animiranje volilne baze, tako pri kolegih v SDS, ki so to sejo danes predlagali, in tako pri kolegih v Gibanju Svoboda, ki pač morajo oponirati, pa se mi zdi vendarle to neprimerno. Neprimerno se mi zdi diskreditiranje Evropske komisije, neprimerno se mi zdi diskreditiranje našega Ustavnega sodišča, sploh glede na izrecne izjave, o čem so govorili, kako so govorili. Jaz mislim, da gre za zavestno rušenje ugleda in kredibilnosti omenjenih institucij in posledično bi rekla tudi sesuvanje ugleda naše države in sesuvanje ugleda Evropske unije. In zato ne razumem kaj sploh želite predlagatelji doseči in zakaj želite biti del evropskih zgodb, če na tak način sumite, če na tak način dvomite, klevetate osnovne postulate Evrope, se pravi demokracijo in vladavino prava, razen, da je vaš motiv

Najlepša hvala, gospa Šetinčeva. V bistvu v enem delu vašega izvajanja ste zadeli, v bistvu, v drugem delu pa na vaš zadnji stavek, da želimo diskreditirati, uničevati. Mi želimo izboljševati evropske institucije in želimo se postaviti na stran Slovenije, na stran suverenosti te države do kod je meja. To je tako, kot smo postavljali mejo na naši južni meji, pa se je zaustavil na val migrantov, tako tudi tukaj postavljamo pravno mejo, zato ker jaz mislim, da kot predsedujoči Odboru za EU približno vem kaj so predstavljale evropske pogodbe, predvsem pogodba o delovanju Evropske unije, ki jo predstavlja Lizbonska pogodba. Kaj je v načelih maastrichtske pogodbe kot takšne, kaj je bilo v amsterdamski pogodbi, kaj je bilo v pogodbi iz Nice in kaj je bilo v obeh pariških pogodbah pred tem, rimski pogodbi in tako naprej. To pač je neko osnovo, kar poznaš in ko spremljaš nastanek evropskega ustavnega prava, institucij na čelu super nacionalnosti, kako prenašaš te zadeve, potem moraš vedeti kje je meja in danes smo odprli tudi temo, celo vrsto judikatov nemškega ustavnega sodišča, ki je povedal tudi Evropski komisiji pri večkratni intervenciji, kje je njena meja, ki je zavarovalo suverenost. In še nekaj, zdaj pa hudič je v podrobnostih. Jaz sem danes, še enkrat ponovim, od lani, od marca po obisku, ki je bil dvomljiv, torej gospod Zver v marcu zaprosil za dokumentacijo v maju je dobil šest strani, kasneje nič, junija je ponovno prosil Evropsko komisijo, ponovno nič, in so rekli, da mu naj dajo nekaj časa, da bodo v 14 dneh do meseca dni to zbrali. In kaj se je kasneje zgodilo, niso mu odgovorili, do decembra. In to, da je evropska ombudsmanka to priznala, torej Emilie Rally, in da je na koncu na pobudo in na zahtevo evropske ombudsman na pobudo na zahtevo Evropska komisija vseeno izdala to dokumentacijo, ki jo je danes doktor Zver zelo zanimivo, ta 3. točka, ki je pa anomizirana, torej cilj sestanka predsedniku ustavnega sodišča Accettu in Jourovovo, pa v angleščini piše, what do you want for a meeting whith Accetto. Kdor zna angleško, si lahko razume, pritisk na predsednika ustavnega sodišča, ravno v času, ko je zadržal novelo izvajanja zakona o RTV. Presneta velika sila je bila, da ste zaprosili za posredovanje lahko bi rekel, nekoga iz tujine. Tu je to, tu je bistvo tega. Ni bistvo predvolilno, ker če bi bilo, če bi te dokumente dobili, kot smo danes v zahtevah želeli, torej bi lahko glasovali na odboru za te naše zahteve in bi pridobili, Vlada Republike Slovenije bi lahko pritiskala na Evropsko komisijo pa tudi na kabinet Jourove, da te dokumente izda in bi lahko rekli, glejte SDS motite se. Ko pa nekdo tako zavlačuje, ko mora evropski ombudsman posredovati, pa vidi to pravico poslanca do tega, smo danes tukaj ali imate, ali vi čutite to pravico in to suverenost, da skupaj to naredimo in rečemo, v redu, poglejmo, tudi če se motimo. v obzir, da se tudi motimo, ampak je toliko vrst sumljivih okoliščin. To, da se je ona umaknila iz kakršnegakoli debatiranja in da čaka komaj, da je konec mandata, da izgine iz te zgodbe, da se dobesedno beži pred to zgodbo. Je stalno, sum je stalno večji. Oprostite, preiskovali, ste tudi novinarka, dolgoletna kolegica moja. Glejte, imamo različna stališča. Vas spoštujem kot žensko, tudi kot osebo. Mislim, da nimamo slabih odnosov, kolegica. In jaz upam, da v tem trenutku, da vidite ravno to. Ta sistem. In še danes, še enkrat povem, na drugi strani pa tudi Accetto, ki bi se lahko sam izločil iz vsega tega, kar pomeni tudi njegova, ki predstavlja Ustavno sodišče in predstavlja torej da zavaruje videz nepristranskosti njega osebno kot predstavnika Ustavnega sodišča in kot samo Ustavno sodišče. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Kolega, smo sicer v sklepnem delu razprave, namreč Vlada ne želi razpravljati, tako da imate tudi še naprej besedo. Kot predlagatelj, zaključno besedo. Izvolite. Torej, v sklepnem delu naj povem, še enkrat, pred nami imamo priporočila, ki ste jih seveda na Odboru za notranje zadeve zavrnili. Še enkrat, da bo slovenska javnost vedela, kaj so bila ta priporočila. Torej, doktor Zver, ne nazadnje tudi gospa Romana Tomc, tudi ona je zahtevala, tudi ona je obveščala Věro Jourovo o stanju, ki se sedaj dogaja na RTV, smo v 1. točki zahtevali, da se razkrije 3. točka sestanka med predsednikom Ustavnega sodišča Matejem Accettom in podpredsednico Evropske komisije Vero Jourovo, prav tako pa naj vlada od Evropske komisije zahteva vso interno komunikacijo kabineta Věre Jourove, ki je povezana s pripravo njene misije v Slovenijo. Ali je to nekaj slabega? Ali je razčiščenje te stvari nekaj slabega? Bo vam škodilo kot Vladi ali bo to, lahko bi rekel, botrovalo samo k večji preglednosti in da bo ena mala Slovenija lahko pokazala, da morajo biti evropske institucije odprte za evropske državljane in tudi slovenske državljane. Da se slovenski državljani in državljanke ne čutijo evroskeptike, ampak proevropejske, da verjamejo, da lahko en evropski poslanec odpre in postavi, lahko bi rekel, na tnalo in razkrije tudi vso delovanje evropskega komisarja. Ali so to takšni ljudje, spoštovani kolegi in kolegice, kot je politična pot Vere Jourove torej odpuščena kot namestnica ministra za regionalni razvoj leta 2005, ko je moral predsednik Vlade takrat razrešiti zaradi nesposobnosti, ponavljam, zaradi nesposobnosti, je bila razrešena? Ni problem, da je bila v priporu. Jasno, domneva nedolžnosti velja za vsakega, dokler ni pravnomočno obsojen, ampak zanimivo pa je, Janko Krope, vaš novinarski kolega, spoštovani kolegici, obe, ki sta bili novinarki, preiskovalni novinar, ki je razkril škandal Věre Jourove, je povedal še pred kratkim za medije, da je razglasitev za nedolžno bolj posledica dela njenih odvetnikov in skromnih sredstev, s katerimi se je morala policija izvesti svojo preiskavo, kot pa česarkoli. Ni nedolžna in slovenska javnost mora vedeti, da je začela politično kariero v Demokratični socialistični stranki Češke. Kasneje je seveda prišla dve stranki, zelo zanimiva, tudi novi obraz na Češkem in kasneje pristala pri takoimenovanih kvazi liberalcih, ki jih vodi tudi eden izmed tranzicijskih pospetnežev, človek, ki je postal milijarder tudi v češki tranziciji. In nikoli, torej na dveh volitvah nikoli izvoljena in še bolj kaže na to, kar številni evroskeptiki tudi v Sloveniji govorijo. V Evropski komisiji imamo celo vrsto ljudi, takozvanih ljudi, ki nikoli niso bili izvoljeni, vladavina, neizvoljeni, ki se skriva ne samo v evropskih komisarjih, ampak v njihovih birokratih, ki pripravljajo celo vrsto zakonodajo in iščejo poslušne poslance, ki držijo glave dol tako kot v slovenskem parlamentu marsikdo in v nekem črednem nagonu ne delujejo proti, ker se to politično na dolgi rok ne splača, ker boš doživel kakršnokoli afero, tako kot smo jo mnogi. Ampak to ni potem, ne moreš biti predstavnik dejansko ljudstva in delovati suvereno. In tukaj je v bistvu, se dotaknemo neke teme. Věra Jourová je s svojo integriteto pred tem, že, ko je bila evropska komisarka, lahko bi rekel, sem jo danes predstavil, če je vse transparentno, zakaj teh nekaj dokumentov ni predstavila evropskemu poslancu, ki ima vso pravico do tega, kar je potrdila evropska ombudsmanka in dala? Zakaj se je skrivala z Evropsko komisijo, Evropska komisija evropskemu poslancu dajala, si izmišljevala stalno nove in nove roke, za to, da je predstavljal to dokumentacijo? Zakaj je na koncu po enem letu prepričevanj

da skupaj z Vlado prosimo Evropsko komisijo in da Evropska vlada posreduje Evropski komisiji, da razkrije vse te dokumente, opomnike in ostalo komunikacijo tudi preko interneta znotraj kabineta Vere Jourove na / nerazumljivo/ in zadeva bi bila zaključena. In še nekaj če ne bi to trajalo eno leto, bi se mi o tej temi pogovarjali morda lansko leto, mogoče celo pred poletjem. Nima nobene veze ta tema torej z evropskimi volitvami in tudi jaz to temo sem prevzel, zaradi tega, ker pač sem zadolžen poslanski skupini za te teme in kot predsedujoči Odboru za EU sem gospo Vero Jourovo tudi sprejel prvi dan, malo pred tem, preden je odšla od gospoda Accetta in lahko sem ugotovil, da pri vseh komisarjih, ki sem jih sprejel, ne glede iz katere politične skupine prihajajo, da so ti evropski komisarji bili profesionalni, dajali so videz nepristranskosti ne glede od kod prihajajo, strogo profesionalno so uporabljali tudi svojo retoriko, niso se spuščali v neke naše nacionalne, lahko bi rekel, probleme ali pa kontakte in kot taki, lahko bi suvereno opravljali svojo funkcijo in do katerih imam, lahko bi rekel spoštovani. Zakaj ravno ona? Povedal sem njeno zgodovinsko plat. Povedal sem, da to ni zadnji takšen primer. Za Vero Jourovo obstaja na internetu celo vrsto nekih zadev, ker je vedno hodila, lahko bi rekel, po liniji, nekih mejnih linijah in izvrševala neke svoje politične agende po evropskih državah. To je problem. In danes, spoštovane kolegice in kolegi, zelo zanimivo, da se predstavniki Vlade sploh ne spuščajo v debato, torej ne želijo pomagati, ne želijo izvajati neko prepričati evropsko komisijo, da je Slovenija polnopravna članica Evropske unije ravno ob njeni 20. obletnici. čez nekaj dni praznujemo 20. obletnico največje širitve Evropske unije in tudi obletnice Slovenija kot polnopravna članica praznuje 1. maja 20. obletnico. In ravno na tej točki bi lahko pokazali, da smo proevropski, obenem pa želimo graditi Evropsko unijo, njene institucije, nenazadnje na takšen način, da bodo transparentno delovale, da bodo delovale proevropsko, da ne bodo delovale skozi ozkih strankarskih interesov in preko teh, lahko bi rekel tudi povezav s sorodnimi strankami v Evropi, ne bodo izvajale nekih političnih agend, ampak bodo delovale v prid vrednotam Evropske unije in v času, ko je bila tu, ko je bila tu, se je odločalo o nekem zakonu, bistvo tega zakona za in proti pa je bila pluralnost javnega RTV medija. Tisti, ki ste dolgoletni, lahko bi rekel izvrševalci neke politike tranzicijske levice, ki ne želi politične konkurence, ki je živela dolga leta in ravno RTV nakazuje, je institucija, ki je bila dolga leta in še danes pod prevlado slovenske tranzicijske levice, ki se ni spremenil z letom 1991, kjer so vsi novinarji, tudi iz nekdanjega komunističnega režima, ostali v tem mediju, ne želi torej, da se ta medij nekako, lahko bi rekel, prenovi, duhovno prenovi, da ta zatohlost s totalitarnimi nekimi vrednotami se odpravi in da dobimo v 21. stoletju končno nek medij, ki ga vsi, lahko bi rekel davkoplačevalci in davkoplačevalke plačujemo zato, da se vzpostavi neka pluralnost in da ljudje dobijo svoj prvi input demokracije. Prvi input demokracije pa so informacije, informacije o strankah, informacije o ljudeh, ki bodo zastopani na volitvah in kasneje, če imajo kvalitetne informacije o vsem, lahko se tudi pravilno odločijo. In demokracija, ki nima pluralnih medijev, je demokracija z napako, kot pravijo številni strokovnjaki, je demokracija z napako. In ravno bistvo demokracije številnih demokratičnih držav, ki imajo dolgoletno tradicijo je to, da ima številne medije, da na mediju dobesedno piše, to je liberalne medije, konservativne medije, socialistični medij, kakršenkoli je, zato, da si ljudje lahko ustvarijo, lahko bi rekel neko drugo plat medalje in da pridejo do nekega, do neke resnice. Torej, imamo neko komisarko, ki je pokazala primer totalne neprofesionalnosti

to so ozki strankarski interesi in takšni ljudje krhajo, lahko bi rekel, zaupanje v evropske institucije, v Evropsko unijo in v Evropski uniji, ne samo v Sloveniji, postavljajo številne ljudi, ki postajajo evroskeptiki in postavlja, ravno zaradi takih ljudi se gradijo tudi po Evropi številne evroskeptične stranke. Če ne preprečimo delovanja takšnih ljudi, takšnih evropskih komisarjev, potem se Evropi piše slabo. Toliko z moje strani. Najlepša hvala.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 da je interes je, če želita razpravljati tudi predstavnik predlagatelja predloga priporočila Franc Breznik ter predstavnica Vlade, prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej predstavnik Vlade in nato predstavnik predlagatelja. Prosim za prijave.

grozne opazke, ki jih deli kolega Breznik, res ne morem ostati tiho. Itak ene in iste zgodbe, tranzicijska levica, kulturni marksizem, ne vem kaj še vse, vedno znova slišimo iz tistih klopi, diskreditacija institucij in posameznikov pa je itak na dnevnem redu. Sam sem bil prisoten na sprejemu gospe Vere Jourove, takrat komisarke, ki je bila na obisku v Državnem zboru in moram reči, da me je bilo kot predstavnika te hiše sram, na kakšen način je kolega Breznik vodil ta sestanek in na kaj vse je napeljeval, insinuiral na tistem sestanku. Diskreditacija institucij poleg slovenskih seveda in evropskih tudi medijev in celo fakultete, Fakultete za družbene vede, ki da je ostanek nekega komunističnega sistema, na katerem se producirajo eno miselni novinarski kadri in ostali, pa sem že takrat se hotel oglasiti pa raje na tistem sestanku, ker ni bilo primerno, nisem želel povprašati kolega Breznika kje so diplomirali in njegovi kolegi s predsednikom na čelu. Mogoče se takrat ni reklo FDV je bil FSPN. Jaz mislim, da res na tak način se teh mednarodnih obiskov in institucij ne sme zlorabljati, in tudi ta tema danes je pač zlorabljena, se ve zakaj, za prihajajoče evropske volitve. Prav je, da se pogovarjamo o zaupanju v institucije. Bil sem tudi v Bruslju kot predstavnik pravosodnega odbora na poročilih pravosodnega odbora Evropske unije in tudi tam smo veliko poslušali o stanju pravosodja in stanju svobode medijev v predvsem Sloveniji, Poljski in Madžarski. Spet me je bilo sram, ampak so ugotovili, da je s prihodom druge vlade, to pomeni vlade Gibanja Svoboda in te koalicije, prišlo do pomembnih sprememb, kjer niso več tako terorizirani javni prostor in seveda ljudje. Tako, da si želim, da bi imeli bolj korektne debate, ne na tak način, sploh pa ne diskreditacijo osebnosti, tudi kolegov tu iz naših klopi in vedno znova z nekimi novinci in etabliranimi strankami in podobno tekmovanje. Treba se je izkazati, v bistvu s svojim delovanjem v celoti, tudi s tem, kar govoriš, kar seješ in potem, kar žanješ.

da je to problem, in da je bila ta seja še kako pomembna. Prvo je zagotovo odziv Vlade, niste se niti mogli nekako poenotiti kdo bo pravzaprav to zastopal.

Danes smo imeli predstavnico iz drugega ministrstva, ki je povedala, da je bil to izziv za Vlado. Skratka že vse to pokaže, da imamo resen problem - in imamo ga, ampak predvsem ga ima Svoboda. Tudi v tej razpravi danes ste ostali sami; koalicija o tej temi ni razpravljala. In zakaj ste ostali sami? Zato, ker se natančno danes pa vendarle po vseh, bom rekla časovnicah, vi imate radi časovnice, ta pa res drži, to je pa edina časovnica, ki drži, in sicer držala je tako kot sem povedala; najprej je Ustavno sodišče zadržalo, pride komisarka iz Aide in potem komisarka za transparentnost odide, Ustavno sodišče vsebinsko ne odloči, tako da sploh ne vemo ali imamo ustavno sporen zakon oziroma je ustaven ali ni ustaven, in potem se dovoli, da se da življenje temu zakonu ne glede na to, da že leto dni ne vemo, kaj je pravzaprav s tem zakonom in to je edina časovnica, ki drži. Ampak drži pa še nekaj; da se zdaj tudi dobro ve, kaj je bil namen tega zakona. Dabi se očistilo janšistov. Jaz sicer ne vem, kje ti janšisti so, ker v naši poslanski skupini ne sedi noben novinar iz RTV,, tudi nobeden, ki je bil kdajkoli na RTV, tudi nobena strokovna služba ali pa uslužbenka ni na RTV bila. Tudi v naših kabinetih ministrov tako kot v vaših, niso uslužbenci, ki so bili prej iz RTV. Tako da jaz sicer ne vem, kje ste janšiste našli, ampak očitno je pač tako, da je v tej državi dovoljeno govoriti o tem, da se nekoga izganja ne samo iz sistemov, očitno tudi iz države in da so državljanke in državljani nazadnjaki; ker branijo svojo občino, ker branijo svoj način življenja, so nazadnjaki. Ne smemo pa povedati, da nekateri poslanci prestopajo iz poslanskih skupin in da so zamenjali že tri stranke, tega se pa ne sme povedati, ker to je pa problem. Ne, to ni problem, tukaj govori samo o verodostojnosti posameznika. Tako, da seveda še kako so ti predlogi bili potrebni. Zavrgli ste jih že na odboru s svojo večino, ampak kot kaže tudi danes pri dopoldanskem glasovanju, da ostajate vedno bolj osamljeni.

in me skrbi za vas napredne, ki vas nič ne skrbi, da ta priporočila, ki smo jih dali, niso primerna, da vas to ne skrbi, vas, napredne, vas, ki govorite o demokraciji, vladavini prava in vsega. Kaj je narobe s tem, da vidimo celotno dokumentacijo? Niste nič povedali o tem. Vas ne skrbi, da nekdo zakriva nekaj in da je sum? Pa ravno pri tisti točki, pa ravno pri točki o RTV. Kako ste napredni. In ta plod, ta ograjenost, ta zagrajenost, za katero se skrivate v tej zdaj že po dveh letih zelo zatohli dolini Šentflorjanski, niste prav nič napredni. To je čisto navaden blef, kar počnete. Namreč, če bi bili tako zelo svobodni, tako zelo demokratični, bi vseh teh pet priporočil podprli, da se razišče, da se razčisti. Kajti vsakršna skupnost lahko funkcionira, se lahko razvije samo takrat, ko so stvari jasne, ne pa da ima prvo mesto pri vas naprednih blef, manipulacije in tudi laži pod krinko demokracije in svobode. To, kar beremo, to kar je, kar se je zgodilo s to dokumentacijo obiska Věre Jourove v Sloveniji in pri predsedniku Ustavnega sodišča, je prvovrsten škandal pravzaprav tudi za vas, ki vse to branite, vi napredni. In vsekakor jaz sem tudi bila na odboru za delo oziroma socialne zadeve v Bruslju, kjer smo pa govorili o tem, kako zaupati v evropske institucije, torej kako pripeljati ljudi na evropske volitve in kje so glavne težave - v tem so glavne težave pri nas, v tem. Kako zaupati evropski inštituciji, če ti nekaj prikriva pri nekem, nekem prijetnem obisku neke gospe Jourove s Češkoslovaške. čem je problem? To bi morali prvi podpreti, ker gre za suverenost Slovenije, države, ker gre za to, da imamo svojo, torej gre za varstvo ustavnosti in zakonitosti in navsezadnje gre predvsem za čisto človeško zaupanje. Ampak ne, vi napredni ste proti. Naprednjaki ste pripeljali tako daleč, da vam nihče več ne zaupa. Vaša naloga je pravzaprav koalicija in te Vlade, da bi vse to zahtevali in podprli - ne. In sem že spregovorila, ta zatohlost te naše doline Šentflorjanske je vedno težja in težja in težja in tako vse do bridkega konca, če se malo

Res ga imamo. Glede na vso izvajanje na današnji seji, na zahtevo za sklic današnje seje jaz lahko ugotavljam, da predlagatelj je praktično obsodil Češko, da izbira slabe kandidate, da ne zna imenovati kompetentne evropske komisarje. Želi povedati, da več kot 750 poslank in poslancev Evropskega parlamenta, da večina njih ne zna ločiti zrno od plevela, glede na to, da vemo vsi, kako se imenuje evropske komisarje - da jih najprej potrdi odbor, pristojni odbor Evropskega parlamenta in nato še Evropski parlament. SDS tudi postavi tezo, da čisto vsak, vsak visok predstavnik različnih institucij lahko vpliva že na koga od ustavnih sodnikov. če imate vi tako izkušnjo, da lahko vplivate na koga izmed ustavnih sodnikov, to še ne pomeni, da vsi to počnemo. Nekateri vemo, kaj je prav in kaj je narobe, nekateri razumemo in vemo in spoštujemo, da se ne sme vplivati na sodno vejo oblasti, na sodnike. Še najmanj pa nam pride na misel, da bi jih žalili, zmerjali - to, kar vi večkrat počnete, kadar kakšen izmed sodnikov ne sodi tako kot bi si vi seveda želeli. Najbolj absurdno od vsega skupaj in v bistvu prav eklatanten primer, primer kako vi manipulirate in uporabljate različne vatle, seveda kadar vam paše; v vaši zahtevi navajate, in tukaj citiram, da pozivate Vlado, da naj pozove k razmisleku predsednika Ustavnega sodišča, da bi odstopil, ker je izgubil legitimnost oziroma videz nepristranskosti. Zadnjih dva ali tri dni beremo v medijih o enem drugem ustavnem sodniku, ki je več kot pet let izstavlja račune preko svojega s. p.-ja, kjer je več uglednih pravnih strokovnjakov in med drugim tudi ustavnih sodnikov reklo, da je to nezdružljivo s funkcijo ustavnega sodnika. Ali ste se oglasili?

v vaši debati ste zagovarjali tega sodnika, ki vsi pravni strokovnjaki ali pa veliko njih je v javnosti povedalo, da je to neustrezna praksa, da je neprimerna praksa, ampak vam je to očitno v redu, in to so spet eni dvojni vatli. Kot je tudi retorično vprašanje ali je vaša vlada, ki toliko očitate podpredsednici Evropskega parlamenta in evropski komisarki, da ni pravočasno odgovarjala na poslanska vprašanja. v vaši vladi v prejšnjem mandatu 90. poslancem, ne 750, ste vedno pravočasno odgovorili? Ste odgovorili na vsa vprašanja? Seveda je to tudi retorično vprašanje in to samo še en dokaz več, koliko iskrenih namenov je pri današnjih priporočilih Vladi za transparentno delovanje različnih institucij. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala. In kot zadnji ima besedo kolega Franc Breznik. Izvolite. Najlepša hvala. Zelo zanimiva razprava. Zdaj prvo, kolega Krajnc, ni ga tu več. Torej govori, da je bil zraven na srečanju, ko sem jaz vodil da je bil, da ga je bilo sram, kako jaz to vodim. Čudi me, zakaj se ni takrat pritožil. Čudi me, da se ni pritožila niti ena kolegica in kolega. Čudi me, da ravno iz njegove poslanske skupine dobivam pohvale za moje vodenje Odbora za evropske zadeve, nenazadnje sem vodil celo vrsto delegacij v času vsakega predsedovanja evropske članice, tiste pol leta sem vodil delegacijo na Češko, pa sem vodil delegacijo na Švedsko pa sem vodil delegacijo v Madrid, v Španijo pa sem sedaj vozil v Bruselj, me je na koncu pohvalim, da sem zelo profesionalen, da ne izstopam svojih strankarskih okvirov in da poskušamo nekako delovati prav slovensko in da svojih nacionalnih teženj, prepirov ne dajem na Evropski parlament, zelo zanimivo, kolega Krajnc, ni član Odbora za EU. Ne pozna. In glejte, jaz tudi javno zahtevam, da se magnetogram tega sestanka, tudi mojega sestanka z Vero Lourovo in odbora za EU, javno razkrije, da vidimo, ali sem jaz deloval ali pa sem govoril resnico o medijskem, medijski tranziciji zadnjih 30 let v Sloveniji. Javno pozivam, da se to razkrije, in da mediji dobijo te podatke iz tega, da vidimo, kako lažje kot pes teče, bi rekli moji kolegi, kolega Krajnc. Seveda, pa tudi on je eden izmed tistih, ki nima v svojem okolju kaj za pokazati, v Šentilju, kjer je nekoč kolega Pojbič deloval, dan tam je bil tudi izvoljen, se nima, sploh ne sme priti tam kjer nimajo kaj pokazati, torej še eden izmed takih, lahko bi rekel ljudi, ki se bojijo vsakršnih volitev kjer je problem. Seveda, jaz nekako zaključim, da gremo k bistvu, spet, današnje seje. Torej, glejte, tisto, kar sem danes povedal na začetku, torej, namen sklica te seje je nedopusten poseg komisarke Vere Jourove v naše notranje zadeve, kar predstavlja jasen primer zlorabe te funkcije. Na podlagi dokumentov, ki jih do sedaj imamo, je jasno razvidno, da je bila intervencija komisarke Rove v Sloveniji politična in seveda tudi nedopustna posledica tega neupravičenega posega po tistem ko je Ustavno sodišče odpravilo zadržanje in je novela zakona začela veljati in se je sredi mandata, ker obstaja že judikat tudi ESČP z eno izmed držav članic Evropske unije, ki je izgubila takšno na sodišču, da se torej zamenjajo svetniki v samem svetu RTV sredi mandata, da je to nesprejemljivo.

to odpravlja na javni RTV, ki bi moral biti branik pluralizma in ki jo plačujejo vsi državljani in državljanke. Tisto kar smo zahtevali od članov Odbora za notranje zadeve, torej, pri pred glasovanju, da pozove vlado, da z Evropsko komisijo zahteva razkritje še vedno necenzurirane, torej tretje točke, to je sestanek s predsednikom Ustavnega sodišča,

torej evropskih komisarjev upreti in pokazati, kje je meja med dopustnim in nedopustnim, kje je meja med Evropsko unijo in še vedno s suverenostjo Republike Slovenije. Najlepša hvala. Hvala in zaključujem splošno razpravo o predlogu priporočila. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 državni zbor ugotavlja, da je postopek obravnave predloga priporočila končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Predlog odloka je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga priporočila dajem besedo predstavnici Vlade, in sicer državni sekretarki na Ministrstvu za finance, magistri Saši Jazbec. Izvolite. spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Pred vami je Predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja države za obdobje 2025-2027, ki določa zgornje meje in ciljne salde sektorja države in štirih blagajn javnega financiranja v letih 2025 do 2027. Njegova priloga in podrobnejša vsebinska obrazložitev je osnutek programa stabilnosti. Gradivo je pripravljeno zaradi zahtev Zakona o fiskalnem pravilu, ki zahteva pripravo triletnega odloka, pri tem pa programa stabilnosti letos aprila ni treba posredovati Evropski komisiji, saj je v začetku letošnjega leta prišlo do političnega dogovora o reformi fiskalnega okvira EU. Nova evropska fiskalna pravila bodo predvidoma sprejeta prihodnji teden, zato se bo spremljanje srednjeročnih načrtov držav članic glede nacionalnih fiskalnih politik na EU ravni izjemoma odvijalo jeseni. Države bodo pripravile štiriletno strukturno fiskalne načrte, ki bodo določili fiksno omejitev glede rasti tako imenovanih očiščenih izdatkov. To bo edini kazalnik na podlagi katerega se bo na podlagi letnih poročil v prihodnjih štirih letih spremljala skladnost nacionalne fiskalne politike s pravili EU. Hkrati zahteve ne bodo enake za vse države, ampak bodo določene za vsako državo članico posebej ob upoštevanju njene specifične situacije na podlagi skupne metodologije. Gre torej za precejšnjo spremembo za vodenje fiskalne politike, ki prihaja iz srednjeročnega načrtovanja, ki se je prilagajalo razmeram vsako leto na fiksne srednjeročne omejitve. Letos smo v edinstvenem položaju, saj bo treba zadostiti tako zahtevam nacionalnega Zakona o fiskalnem pravilu, ki v veliki meri temelji na še vedno obstoječih pravilih EU, kot tudi prenovljenim pravilom EU. Ker bo komisija izračune konsolidacije za posamezno državo objavila šele junija, v tem trenutku še ne razpolagamo z vsemi informacijami, ki bi nam omogočile pripravo celovite strategije, kot jo po prenehanju izjemnih okoliščin zahteva Zakon o fiskalnem pravilu. Predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2025-2027 določa odhodke na ravni med 34 in 35,7 milijard na leto in ciljne salde pod 3 odstotki bruto domačega proizvoda v vseh letih, ki se znižujejo. Za državni proračun je predviden primanjkljaj v višini 2,7 odstotkov BDP drugo leto, 2,1 v prihodnjem letu in 1,6 v letu 2027. Zgornje meje izdatkov upoštevajo predvideno rast mase sredstev za stroške dela, ohranjanje visoke ravni investicij, vključno s sredstvi iz Načrta za okrevanje in odpornost in večletnega finančnega okvira 2021-2027 višje transfer v pokojninsko blagajno, povišanje transferov posameznikom in gospodinjstvom, financiranje ukrepov v zdravstvu in ostalo. Za občine odlok predvideva pretežno primanjkljaj v višini 0,1 odstotek BDP, ob tem bodo zgornje meje izdatkov v višini približno 3,3 milijarde evrov omogočile nadaljevanje obnove po poplavah in opravljanja ostalih zakonskih nalog. Za pokojninsko blagajno se določa zgornja meja izdatkov, ker mora biti blagajna izravnana, vključuje zakonsko redno usklajevanje pokojnin, pričakovano rast števila upokojencev in pa lanske spremembe zakonske na tem področju, vključno s področjem dolgotrajne oskrbe. Za zdravstveno blagajno je določena zgornja meja, ki upošteva zakonske spremembe in torej učinke Zakona o dolgotrajni oskrbi. Za to blagajno se za posamezno leto določi zgornja meja in tudi ciljni saldo, Poraba sredstev iz naslova dolgotrajne oskrbe se bo namreč natekala različno po letih in zato ocenjujemo takšno ureditev kot nujno, da se zagotovi namenska poraba sredstev. Brez izdatkov, načrtovanih za popoplavno obnovo, bi bil primanjkljaj v vseh letih vključno z letošnjim javnih financ pod 3 % BDP. V predloženih dokumentih so predstavljene tudi indikativne ocene rasti očiščenih izdatkov in fiskalnega napora, ki bodo do jeseni posodobljene na podlagi zadnjih znanih dejstev.

hvala za besedo. Lepo pozdravljena državna sekretarka, spoštovani kolegi in kolegice! Odbor za finance je na 42. nujni seji 22. 4. kot matično delovno telo obravnaval Predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja države za obdobje 2025-2027, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. Uvodno dopolnilno obrazložitev je podal minister za finance, ki je predstavil predlog odloka s priloženimi dokumenti, pri tem je opozoril na politični dogovor o spremembi fiskalnih pravil na ravni Evropske unije do katerega je prišlo v začetku leta 2024, natančne usmeritve Evropske komisije, skladne s prenovljenimi fiskalnimi pravili pa bodo znane šele konec junija 2024. Povedal je, da skladno s tem dogovorom državam članicam, Evropski komisiji letos izjemoma ni potrebno posredovati programa stabilnosti, bodo pa morale države članice do jeseni pripraviti štiriletni strukturni fiskalni načrt. Pri tem je pojasnil, da fiskalna politika Evropske unije s tem prehaja iz srednjeročnega načrtovanja, ki se je prilagajalo vsako leto, na fiksne srednjeročne omejitve. Prav tako potrebe glede zahtevane konsolidacije fiskalne politike ne bodo več enake za vse države članice, temveč bodo določene za vsako posebej, upoštevaje njeno specifično situacijo, na podlagi skupne metodologije. Zaradi vseh teh sprememb na ravni Evropske unije Vlada razmišlja tudi o spremembi nacionalne zakonodaje, za katero pa je potreben temeljit razmislek ter pa seveda dvotretjinska večina vseh poslancev. V nadaljevanju je minister predstavil besedilo predloga odloka in ključne kazalnike, ki bodo vplivali na javno finančno politiko v predvidenem obdobju. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je opozorila na pripombo službe k 6. členu predloga odloka, ki ureja zdravstveno blagajno. Predsednik Fiskalnega sveta je opozoril na predvideno poslabšanje javnofinančnega položaja države, ki je po oceni Fiskalnega sveta v prevladujoči meri posledica projekcij precenjenih investicijskih aktivnosti. Izpostavil je, da bodo le te v načrtovanem obsegu težko izvedljive, zaradi omejitev na izvedbeni strani. Ne glede na letošnjo izjemoma prehodno naravo obeh dokumentov zaradi prehoda v prenovljen sistem ekonomskega upravljanja Evropske unije je Fiskalni svet ocenil, da oba obravnavana dokumenta izkazujeta pomanjkanje srednjeročne fiskalne strategije. Ob zaključku je pripravo verodostojnega srednjeročnega fiskalno strukturnega načrta, ki ga bo Vlada pripravila v jeseni označil za velik izziv ter pozval k ukrepanju v izogib naraščanju javnega dolga. Minister za finance je v odgovoru na oceno Fiskalnega sveta še enkrat na kratko pojasnil izjemno situacijo na področju fiskalne politike v času priprave obeh obravnavanih dokumentov in v nadaljevanju podal nekatera pojasnila glede drugih pripomb Fiskalnega sveta. Na seji je sodelovala tudi direktorica Umarja, ki je podala nekatera pojasnila glede obdobja od leta 2025 do 2027, v tem obdobju se ob odsotnosti šokov pričakuje stabilna gospodarska rast, to je okoli dva in pol odstotka, nadaljnja rast investicij, ki je ob izteku obdobja realizacije načrta za okrevanje in odpornost nekoliko nižja, ter umirjanja inflacije na okoli 2 %. Ne glede na pričakovanja iz spomladanske napovedi je direktorica opozorila na tveganje in negotovosti, ki izhaja iz geopolitičnih in seveda gospodarskih razmer v mednarodnem okolju in lahko pomembno vplivajo na morebitno poslabšanje ali izboljšanje gospodarske rasti glede na predstavljeno napoved. V razpravi so članice in člani predstavili svoja stališča glede predloga odloka **38. TRAK: (NB) - 12.55** (Nadaljevanje) in predloženega programa stabilnosti, opozorili so, da bo učinek obravnavanega predloga omejen zaradi spremembe fiskalnih pravil na evropski ravni, po uveljavitvi katerih bo potrebna tudi sprememba odloka. Glede fiskalnih usmeritev, ki izhajajo iz predloga odloka in programa stabilnosti je bilo opozorjeno na visok znesek sredstev, namenjenih investicijam, ki jih bo zaradi absorpcijske sposobnosti slovenskega gospodarstva težko realizirati, kar lahko vodi v neracionalno porabo teh sredstev. Z vidika javne porabe so nekatere poslanke in poslanci opozorili, da predlog odloka predvideva povečanje javne porabe na račun povišanja nekaterih davčnih prihodkov, pri tem so bili izpostavljeni predvsem izdatki na področju zdravstva. Pomemben vpliv na odhodke bo imela tudi potencialna reforma plačnega sistema v javnem sektorju. Po drugi strani je bilo izpostavljeno, da se več sredstev namenja državljankam in državljanom, investicijam ter socialni varnosti, prikaz izdatkov za zdravstveno blagajno pa transparentno prikazuje tudi ločene izdatke za dolgotrajno oskrbo. V razpravi je bilo navedeno, da so ekonomski kazalniki večinoma dobri, a je potrebna previdnost glede na negotove razmere ter v luči nekaterih opozoril Fiskalnega sveta. Minister za finance je podal dodatna pojasnila glede vprašanj Odbor za finance kot matično delovno telo k predlogu odloka ni sprejel amandmajev in Državnemu zboru tako predlaga, da predlog odloka v okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2025- MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati, zanjo kolega Jožef Horvat. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! Mi smo naše stališče in proučevanje teh vladnih proračunskih dokumentov, konkretno odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za naslednja tri leta 2025, 2026, 2027, oblikovali na podlagi strokovnih ocen Fiskalnega sveta, seveda tudi Statističnega urada, Umarja in tako naprej. Nenazadnje je treba povedati, da Fiskalni svet v oceni proračunskih dokumentov za to triletno obdobje praktično se tudi sklicuje na vsaj 25 različnih strokovnih virov. Zakaj to govorim? To govorim zato, da ne bi zdaj slučajno spet, kot je bilo to na matičnem delovnem telesu s svojim izvajanjem povzročil kakšne nervoze, tako smo vsaj ta na Odboru za finance zaznali ob razpravah opozicije. Najbrž razumete ta demokratični proces, da če kdo, potem opozicija mora opozoriti na morebitne pasti in biti še posebej skrbnik proračunskih dokumentov oziroma javnih financ na splošna. Ocena naša je, da vladni proračunski dokumenti pravzaprav predstavljajo zamujeno priložnost za postavitev ustreznega srednjeročnega proračunskega načrta ob skorajšnji uveljavitvi novih fiskalnih pravil. Ja, res je, ta odlok sprejemamo še na podlagi obstoječih fiskalnih pravil kot pa vemo se na ravni Evropske unije spreminjajo. In še nekaj, ker imamo tudi za leto 2025 proračun v Državnem zboru že sprejet in ponovno opozarjam, da v teh zadnjih dveh letih v času te Vlade niti eden naš amandma na proračunske dokumente, ki jih je v Državni zbor prinesla Vlada, niti en amandma opozicije ni bil sprejet. Nič hudega. Nič hudega. To samo pomeni, da je absolutna odgovornost na strani vlade oziroma vladne koalicije, zdaj, na kaj moramo pa le tukaj opozoriti in to s številkami. Nisem te sorte, da bi bil populist, ampak številke nas opozarjajo, da pač moramo biti pozorni, ko govorimo za celotni sektor država, potem pogledamo ciljni saldo sektorja država, izražen v procentih BDP,

in potem leta 2027 nekoliko, kar precej optimistično, minus, samo -1,9 Torej, nazadnje je bil obstoječi odlok noveliran novembra lansko leto 22. novembra. Predlog novega odloka v primerjavi z obstoječim odlokom prinaša obsežno povečanje obsega javnega trošenja. To kažejo številke. Tu ni politike, tu je zgolj matematika ali bolje računstvo. Zato upam, da s tem, ko to ugotavljam, spet nisem koga spravil v nervozo. Ko govorimo o zneskih, operiramo z milijardami seveda in te milijarde izdatkov so se pojavile od jeseni, torej november, do spomladi, zdaj smo aprila. Vsak predlog za resno znižanje davčne obremenitve dela, ki smo jih mi prinesli v Državni zbor in tudi sprejeli v prejšnjem mandatu, za nekaj samo 100 milijonov je bil označen kot napad na javne finance. Vlada pa pride v državni zbor in od jeseni, kot rečeno, do pomladi, od novembra do aprila, poveča javne izdatke za dve milijardi. Čas je, da se ta trend, po naši oceni, vsaj nekoliko uravnoteži, tako da se umiri rast izdatkov ter zniža davčno obremenitev. Vlada se je znala pohvaliti, nič hudega, da je ukinila dopolnilno zdravstveno zavarovanje, da bi državljani lahko prihranili. Čeprav vemo, da ga je zgolj preoblikovala v obvezni prispevek oziroma davek, govorim seveda o zdravstveni blagajni. Drugo leto bomo iz zdravstvene blagajne namenili celo več kot pol milijarde evrov več kot letos. Ali lahko pacienti, to je pa zdaj resno vprašanje, ali lahko pacienti pričakujejo tudi boljšo storitev zaradi tega bistveno več denarja? Ali lahko pacienti pričakujejo skrajšanje čakalnih vrst? Če sem malo sarkastičen, zdravstvena blagajna je vsako leto bolj polna, žal so vsako leto bolj polne tudi čakalnice. Različne vlade že leta ignorirajo program Nove Slovenije in zavračajo zakonske predloge Nove Slovenije za izboljšanje stanja v zdravstvu, ob tem pa je kristalno jasno, da obstoječi sistem ne more biti rešitev, tudi če ga vsako leto polnite z vedno več sredstvi. To je samo nekaj razlogov in kot rečeno, razlogi so pravzaprav zapisani v strokovnih dosjejih, to je ocena proračunskih dokumentov za obdobje 24, 27 Fiskalni svet, normalno pa je, da spremljamo sproti tudi mesečne informacije Fiskalnega sveta. In še enkrat, vladni proračunski dokumenti, konkretno ta odlok je zamujena priložnost za postavitev nekega ustreznega, robustnega srednjeročnega proračunskega načrta ob skorajšnji uveljavitvi novih fiskalnih pravil. Glasovali bomo proti temu odloku. Hvala lepa. Hvala.